pred nama je drugo čitanje, dakle Konačni prijedlog Zakona o udrugama, temeljem provedene rasprave negdje u listopadu prošle godine. u odnosu na postojeći zakon koji je donesen dakle 2001. godine ja ću reći koji su dakle problemi, novine i nedostaci itd. Dakle, prvo radi se da u postojećem zakonu su bile nedovoljno jasne odredbe o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanje udruge u saveze, zatim o članstvu skupštine i trajanju mandata, stjecanju raspodjele imovine i obavljanju gospodarskih djelatnosti kao i neprecizne odredbe o nadzoru, složen postupak likvidacije i brisanja, nedovoljno razrađeni uvjeti dodjele financijske podrške programa udrugama iz javnih izvora, nedovoljna transparentnost rada kad koriste sredstva iz javnih izbora. To u praksi dovodi do različitih tumačenja neujednačene primjene odredba zakona. Pa imamo osporavanje regularnosti skupština, istek mandata, popis članova, provođenje nadzora i nepostojanje mehanizama za provođenje na podnormiranost, susrećemo se i sa različitom praksom u drugostupanjskom postupku, odnosno različitom praksom upravnih sudova. Također, u odnosu na postojeći zakon su novine utvrđena načela djelovanja udruge, načelo neovisnosti i javnosti demokratskog ustroja, neprofitnost i načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu. Proširili smo krug osoba koje mogu biti osnivači udruge te definirali smo način članstva maloljetnih osoba i punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti. Također, proširen je obavezni sadržaj statuta s ciljem olakšavanja rada tijela upravljanja i veće transparentnosti rada

u Registru udruga putem poveznice na Registar neprofitnih organizacija javno budu dostupna izvješća o financijskom poslovanju udruge s propisanom dokumentacijom što bi uvelike trebalo olakšati financiranje udruga iz javnih izvora i pridonijeti transparentnosti njihova djelovanja za opće dobro. Odredbe o imovini i financijskom poslovanju udruga temeljito su dorađene u pogledu definiranja što čini imovinu, pod kojim uvjetima udruga može obavljati gospodarsku djelatnost ali i jači nadzor ako udruga obavlja gospodarsku djelatnost. Uređeno je i financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora i to državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave i fondova EU. Propisane su odredbe o odgovornosti za obveze udruge, odgovornosti osoba ovlaštenih za zastupanje, za štetu učinjenu udruzi ili udruge prema trećim osobama na način da odgovaraju sukladno općim propisima odgovornosti za štetu. Uređena su pitanja statusnih promjena, dodatno se preciziraju nadležnosti za obavljanje nadzora, dodatno je preciziran postupak likvidacija i brisanja udruga. Također, učinjeni su bitni pomaci i u normativnom okviru za djelovanje udruga, osigurava se veća transparentnost i javnost djelovanja a time veći prostor za jačanje povjerenja građana u rad udruga. A kroz veću javnost i transparentnost rada stvorit će se preduvjeti da primarni nadzor nad radom udruge obavljaju sami članovi. Novim odredbama o prestanku postojanja likvidacije i brisanju omogućit će se lakše brisanje udruga iz registra, a time će se javnosti dati točniji uvid u stvarnu brojnost i aktivnost udruga te dinamiku osnivanja i prestanka postojanja. Želim također naglasiti da je o o prijedlogu ovoga zakona provedeno široko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 18. prosinca 2012. godine do 18. siječnja 2013. te javna rasprava koja se mogla pratiti i putem video streaminga 1. veljače 2013. 2013. godine. I zbog rasprave o specifičnim pitanjima i stajalištima održano je više tematskih sastanaka. U odnosu na prijedlog zakona, dakle nacrt konačnog prijedloga zakona nomotehnički je bolje uređeno, a sukladno primjedbi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora iz prijelaznih i završnih odredbi brisan je dio odredbe prema kojoj se ostavlja na snazi odredba članka 43. sada važećeg zakona, odredba o tzv. sindikalnoj Pojedine odredbe su preformulirane na način da ostavljaju prostor za autonomno odlučivanje, samo upućuju udruge da pojedina pitanja trebaju riješiti statutom, a radi lakšeg djelovanja. u raspravi u prvom čitanju najveći broj primjedbi odnosio se na status sportskih udruga. Mi ovim zakonom obuhvaćamo i sportske udruge ali u jednom od članaka dopuštamo mogućnost da se posebnim zakonom to propiše na drugačiji način od strane resornog ministarstva, odnosno Hrvatskog sabora na prijedlog resornog ministarstva. Također, mi ćemo se ne možda za petak ali za sljedeći petak izjasniti o amandmanima koji su pristigli i koji budu pristigli tijekom rasprave. I evo pozivam zastupnike da nakon rasprave podrže, konačni prijedlog Zakona o udrugama. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani zastupnik Draženko Pandek. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. U prvom redu mi iz kluba SDP-a želimo pohvaliti činjenicu da je nadležno ministarstvo provelo vrlo opsežnu i sveobuhvatnu javnu raspravu o prijedlogu Zakona o udruga sa zainteresiranom javnošću. Kako se može vidjeti i u ovom prijedlogu zakona veliki broj primjedaba iznesenih u javnoj raspravi je uvažen te su one postale sastavni dio zakona. Potreba za kvalitetno provedenom javnom raspravom je bila u ovom slučaju jer je naravno važna uloga udruga prvenstveno u rješavanju i određenih društvenih problema. One su vrlo važne u nadzoru državne uprave, sukreiranju javnih javnih politika i pružanju i socijalnih usluga. One vrlo često kompenziraju i uskaču u prostor gdje postoje određene društvene potrebe koje od strane, da tako nazovem ovog institucionalnog vladinog sektora, nije ispunjen. Stoga, nalazimo važnim još jedanput istaknuti da taj izuzetno bitan proces javne rasprave bio iznimno dobro određen. Na ovaj zakonski tekst iz 2002. jasno vremenom su se pojavile primjedbe, a i protek vremena i potrebe prakse nalagale su poboljšanje dosadašnjih rješenja. I ovaj prijedlog zakona kako nalazimo mi iz kluba SDP-a predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na rješenja od prije 13 godina. Tako, evo do sada zakon nije poznavao djelomično poslovnu sposobnost koje je time bila izjednačena sa potpunom poslovnom nesposobnošću. Taj se nedostatak sada ispravlja te uz javno ovjereno pisanu suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika će osnivač udruge moći biti i punoljetna osoba lišene poslovne sposobnosti u poduzimanju radnje koje se odnose na osobna i imovinska prava te maloljetna osoba sa navršenih 14 godina života. Isto tako i svaka fizička i pravna osoba može postati članom udruge sukladno dakle zakonu i statutu. Prije je to mogla biti, u ovom potanjem slučaju samo poslovno sposobna fizička osoba. S tim da bih evo napomenuo da u onom stavku 4. postoje određena nesuglasnost sa člankom 1., mislim da je to određena greška u normiranju i mislim da je na to već neke udruge iznijele primjedbe pa nadam se da će to možda biti kao amandman Vlade, amandmanom Nadalje, utvrđena su ovim zakonom načela djelovanja udruge koja se propisuje kao načelo neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti, načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu. To do sada nije bio slučaj, i ta činjenica je mogla dovesti do problema problema pri tumačenju konkretnih pravnih odnosa. Kako se do sada npr. nije izričito spominjalo načelo demokratskog ustroja to je moglo dovesti do životnih situacija da nekoliko članova, recimo uprave despotski upravlja sa udrugom koju čini nekoliko stotina članova ili nekolik tisuća što je naravno ridikulozno, ali se događalo u praksi. Određena podnormiranost je primijećena i kod odredbi o statutu udruge tako da je sada proširen obvezni sadržaj statuta. Tu su se posebno u praksi javljale dvojbe oko gospodarskog djelovanja udruga te trebamo pozdraviti sada bolje normiranje te materije propisivanjem da se već dakle u statutu moraju navesti gospodarske djelatnosti ako ih društvo obavlja. U raspravi koja je prethodila donošenju zakona i prije u raspravi o primjeni zakona, do sada važećeg u praksi pojavilo se stajališta da možda udrugama ne bi trebalo dozvoljavati gospodarsku djelatnost, ali mi iz kluba SDP-a podržavamo stajalište da se obavljanje takvih djelatnosti treba dozvoliti, ali da treba na tom području uvesti određeni red u kom je smislu i ova odredba dobrodošla. Dalje se još u članku 31. ta tema detaljnije uređuje čime se pridonosi ovom cilju većeg reda u to područje što svakako podržavamo. Većim uvođenju reda nalazimo u klubu SDP-a, nalazimo i posebnom članku kojim se uređuje imovina udruge, te kojom se određuje za koje se ciljeve tom imovinom može raspolagati. I tu je do sada bila određena podnormiranost, ponavljam nalazimo da će ovaj članak ovo normiranje, dakle što čini imovinu i za koje se ciljeve ta imovina može koristiti, nalazimo da će se time uvesti određeni red u do sad neuređeno područje. Treba svaka pozdraviti određeno olakšano normiranje odredbi o nazivu udruge gdje se te odredbe donekle liberaliziraju. i odredbe kojima se na bolji način regulira upravljanje udrugom te tijelima udruge posebno u odnosu na skupštinu. Sad su na puno bolji i precizniji način uređene odredbe o obvezama osoba ovlaštenih za zastupanje udruge što će isto tako pridonijeti nalazima o većem redu i lakšem uređivanju odnosa vezanih uz udruge. Opet kao određeno uvođenje reda i kao nužno ocjenjujemo i podržavamo ove odredbe u zakonu o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, odredbe o izboru i opozivu likvidatora, odgovornosti za obaveze udruge, odgovornosti osoba za zastupanje udruge i članova udruge za štetu, pitanja statusnih promjena, preciznije normiranje postupaka likvidacije i brisanje udruga kao uvjete raspolaganja imovinom udruge. Tu je bilo potrebno dodatno normiranje, jasno da treba ostaviti određenu slobodu udrugama ali u ovom odnosima je bilo potrebno to bolje urediti što mislim da je predlagač uradio na prilično dobar način. U tom kontekstu treba istaknuti odredbe kojima se uređuje financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izbora. Na tom području bilo je svega i uvjereni smo da će ipak ove zakonske odredbe smanjiti eventualno nenamjensko trošenje sredstava ili čak moguće zloupotrebe. Racionalizacija u ostvarivanju načela ekonomičnosti nalazimo pridonijeti će određivanje da će se postupak prestanka udruge moći provesti i po skraćenom postupku. velik broj udruga faktički više ne postoji, nema imovine, članova ima samo na papiru i zaista nema nikakve potrebe da se tu provodi komplicirati postupak likvidacije kao u slučaju kada udruga prestaje sa radom koja ima i funkcionirajuće članstvo i imovinu i gdje je potreban postupak razdruživanja jasno preciziran zakonom. Evo kako ovaj prijedlog zakona predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na postojeći tekst zakona iz 2001.kako su njime riješene brojne primjedbe

Zahvaljujem kolegi Pandeku. Za raspravu se prijavio i Klub nezavisnih Grubišića i Kajina, nema nijednog u dvorani pa gube pravo na raspravu o ovoj temi. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista govorit će poštovani Branko Vukšić. Izvolite.

zakon donosi neka poboljšanja, ali zakon nije uvažio sve ono što smo u raspravama predlagali, a čini mi se da vodi poboljšanju ovoga zakona. Čini mi se da je i klub HDZ-a pitao ne znam da li je podnio amandman, na odredbu kojom se predviđa da tri građana mogu osnovati udrugu. Tada je koliko se sjećam ministar obećao da će uvažiti tu primjedbu i da će vjerojatno ugraditi u drugo čitanje odredbu da za to bude potrebno 7 ili 10 ljudi ljudi odnosno građana RH. Čini mi se da je promašaj i da će i dalje pojavljivati udruge kao gljive poslije kiše ako ostavimo tu odredbu. Jel je ona naročito ograničavajuća? Nije, ali daje koliko toliko ozbiljnosti osnivanju udruga. Sada ih je 50 tisuća registriranih udruga, samo ih je 800 izbrisanih, a samo tek 12500 udruga treba podnositi financijsko izvješće, sve ostale udruge znači 32,5 tisuće udruga životari i 32,5 tisuće udruga je upitno što rade i čime se one bave. Mislim da to nije dobro i da nije dobro da država ne djeluje pa čak ni po pravilima staroga zakona. Dobro je što zakon predviđa veću transparentnost rada udruga naročito onih koje koriste javni novac. Sada je pitanje koje je postavljeno i u raspravi prilikom prvoga čitanja, jesu li udruge koje koriste javni novac nevladine udruge, jesu li one kao što mi to uvijek znamo govoriti udruge civilnog društva koje su nezavisne od vlasti, jesu li one nezavisne od vlasti ako primaju javni novac, a dobro se zna da se javni novac na koji način se raspodjeljuje javni novac. Niz članaka jasnije određuje i uređuje osnivanje, zatim pravni položaj, djelovanje, način kako se udruge mogu registrirati i način kako se udruge brišu iz registra udruga. Jasnije je određeno i samofinanciranje, odgovornost i nadzor poslovanja tih udruga. Klub Hrvatskih laburista u prvome čitanju se založio za to da se sportske udruge izuzmu iz Prijedloga Prijedloga zakona o udrugama. Sjećam se tada je gospodin ministar kazao da kada bi se udruge sportske udruge regulirale nekim drugim zakonom da onda gotovo da njegovo ministarstvo ne bi imalo posla što se tiče samih udruga. Mislim da specifičnost sportskih udruga zaslužuje da se one reguliraju Zakonom o sportu. To jasno nije prepoznato i nije uvaženo. Treba reći da ne bi se nadvila neka sumnja na korisnost i na značaj udruga naročito one koje se bore za zaštitu ljudskih prava, zaštitu sloboda, zaštitu okoliša, zaštitu prirode, one udruge koje štite socijalna i promiču socijalna prava, kulturu, sport, zdravstvenu kulturu, tehničku kulturu nad njih nad njih se nadvija sjena jedino u trenucima kada se status udruge ili ono što mi zovemo Udruge civilnoga društva zlo koriste kako bi se njima namakao novac. Znamo nećemo više niti reklamirati ljude koji zlokoriste te udruge, ali zlokorištenje tih udruga je moguće samo zato što država ne radi svoj posao i zato što država ne kontrolira i rad udruga i zato što država ne pravi razliku između udruga koje promiču sport i udruga koje se bave privrednom djelatnošću i jedini im je cilj profit. Još jednom apeliram na ministarstvo i na ministra da uvaži neke od amandmana i da naročito pripazi na odredbu, na članak koji i dalje predviđa da su dovoljno tri osobe za osnivanje udruge. Hvala lijepa. Hvala gospođo potpredsjednice Sabora. Uvaženi kolega, vi ste u svojoj raspravi izjavili da će temeljem ove zakonske regulative koje dalje u ovome konačnom prijedlogu zakona, a to je da će i dalje mogu biti tri osnivača udruge, da će doprinijeti micanju udruga kao gljiva poslije kiše. Pa ja osobno ne mislim tako zato što mislim da će ih biti sve manje. Pa zašto? Zato što ako se udruge do sad trebale definirati da li je bitnija njihova misija, odnosno sadržaj ili novac, onda na žalost do sada je uvijek prevagnulo da je bitniji novac. I onda se događalo to da su se novci dobivali kako iz privatnog, javnog, a tako i civilnog sektora, a taj novac se u konačnici onda trošio bez ikakvih argumenata, bez ikakvih kriterija. I ono što je najgore bez ikakvih kontrola. Danas kada ipak smo postavili mnoge sustave kontrole, a koji je temeljen ne samo ovim zakonom, nego još mnogim drugim zakonima da vi ako sad krivo ispunite jedan putni nalog za 4000 kuna, pa idete 6 mjeseci u zatvor, onda itekako će ljudi malo vidjeti da zbilja nije bitni više novac nego moraju gledati sadržaj, suštinu i misiju. To je ono što ipak mislim

dobro to je stvar mišljenja hoće li se sa tri ili više, tri člana više udruga osnivati ili neće. Međutim, ja se osvrćem na ovu vašu zadnju tezu da za šest mjeseci zatvora će se kazniti onaj tko pogrešno ispuni putni nalog, odnosno hajmo reći zamrači 4000 kuna. Mi znamo da ljudi koji su zamračili 20-tak, 30-tak tisuća kuna ne idu u zatvor nego gule krumpire nekoliko sati i još su uz to medijske zvijezde. Pa prema tome, ne mislim da u Hrvatskoj bilo kakve kontrole ima i da će Hrvatska država djelovati prema onom što piše u ovom zakonu. Ponavljam po stoti puta mi smo država koja ne poštuje vlastite zakone, pa tako neće ni ovaj poštivati. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Sloboda udruživanja kao jedna od temeljnih građanskih, političkih sloboda nužnih je za funkcioniranje suvremenih i pluralističkih demokracija, a zajamčena je mnogim međunarodnim dokumentima, a naravno i Ustavom Republike Hrvatske. Donošenjem Zakona o udrugama 2001. godine učinjen je korak naprijed u jačanju rada udruga, a postavljeni su i temelji za razvoj mjerila, kriterija i postupaka za proračunske dotacije projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge. Kada govorimo o interesima koje udruge moraju provoditi onda bih naglasio da svi članovi udruge moraju nastojati da svojim ulaganjem i to vlastitih resursa vođeni misijom moraju stvoriti neku novu vrijednost, vrijednost koja najčešće nije materijalna i to je ono teže koje treba se percipirati, nego nego programskim aktivnostima stvaraju se nove društvene vrijednosti i odnosi i vrijednosti koje često nije jednostavno mjeriti i tako opravdati stalno ulaganje u pomalo apstraktne pojmove kao što su razina znanja ili razina svijesti, razina tolerancije, poboljšani odnosi ili ojačani kapaciteti. Naravno tijekom više od jednog desetljeća primjene zakona uočen je niz problema i poteškoća u njegovoj primjeni zbog čega se nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću odlučilo pristupiti izradi prijedloga novog Zakona o udrugama, te je pred nama i Konačni prijedlog Zakona o udrugama. Ono što bih posebno istaknuo, a da su uvaženi mnogi prijedlozi i ugrađeni su u ovaj zakon i transparentnošću i javnošću koja je definirana se zaista može reći da su uvaženi mnogi prijedlozi. Ali naravno i nakon svega ovoga i ovog zakona nam mnoge stvari koje moramo urediti još posebnim zakonima, posebnim uredbama i ne samo Sabor nego i ministarstva koja to moraju donijeti. Samo da govorimo gdje je ovdje već spomenuto da su to Zakon o sportu, Zakon o trgovinama i mnogi prije svega porezni zakoni koji se moraju uskladiti zajedno sa ovim zakonom, odnosno o radu samih udruga. Kada govorimo o samim udrugama i njihova misija čak i njihovo poslanje onda u članku 4. ima definirano što su to udruge, odnosno njihov širok pojam udruge, a to je u biti zaštita i zauzimanje za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštita okoliša i prirode i održivi razvoj, te humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja ili ciljevi. Zaista itekako opsežno. S druge strane, mora se cijela ta aktivnost biti da nije u suprotnosti sa Ustavom i samim zakonima. Kada definiramo sam ovaj zakon i ovaj konačni prijedlog zakona nakon provedenih svih onih javnih rasprava i nakon uvažavanja mišljenja i stavova nas zastupnika možemo ipak istaknuti nekoliko bitnih odrednica ovog zakona. Jednu odrednicu koju bih spomenuo na početku da su definirana temeljna načela demokratičnosti, da je sloboda udruživanja temelj građanskih i političkih sloboda tako da je za mogućnost osnivanja udruge ostavljeno da to mogu biti najmanje tri osnivača te i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, naravno uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Tu se ovim zakonom ističe veća javnost rada udruga i približavanje rada udruga široj javnosti radi jačanja povjerenja građana. To je ono najbitnije. Jačanje povjerenja građana da svaka aktivnost mora biti transparentna i svaka aktivnost mora biti na korist prije svega samih ljudi u udruzi a i koristi široj društvenoj zajednici. Kad nema transparentnosti onda postoje mnoge sumnje, mnogi problemi koji onda u konačnici svu onu dobru volju i dobru želju i dobru mjeru u konačnici završi onako kako ne bi trebalo biti. Ono što bih također spomenuo isticanje transparentnosti količine sredstava iz javnih izvora. Izvori za rad udruge mogu biti na razini njihovih osnovnih djelatnosti, mogu biti iz onih privatnih sfera, a mogu biti i iz javnih izvora. Javni izvori, to su prije svega sredstva koja se odobravaju za njihov rad od strane lokalnih samouprava, regionalnih, od strane države odnosno resornih ministarstava. se ne razumije./… itekako je bitno da ova transparentnost korištenja sredstava koje se mogu zakonom definirati to je da svaka udruga mora temeljem svog kvalitetnog programa i projekta koji mora definirati njihovo izvođenje mora dati izvješće, ono što smo rekli bilo lokalnoj, bilo regionalnoj bilo državnoj razini. To izvješće se onda ne samo od strane gradonačelnika i načelnika nego i od zakonodavne vlasti kao i gradskog vijeća točno definira da li su ta sredstva transparentno i zakonski uložena. Naravno, postoji mogućnost da onda ako to nije da se ta sredstva moraju i vratiti. Mada uvijek sumnjam ako su ona potrošena i ako su to u pitanju udruge nemamo još nažalost onda onih da natjeramo udrugu ili da možemo ta sredstva vratiti. Ali dobro, prvi korak je tu i jedna namjera, dobra, iskrena je ovdje uključena. Ovdje gdje bih isto spomenuo bitne odrednice novog zakona, a to su odredbe o imovini i financijskom poslovanju udruge gdje su temeljito dorađene u pogledu definiranja što to čini imovinu udruge, pod kojim uvjetima udruga može obavljati gospodarsku djelatnost ali i jači nadzor ako udruga obavlja gospodarsku djelatnost. Uređeno je i financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora, što smo rekli državnog proračuna, jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, a također i ono što je bitno iz fondova EU što je itekako bitno jer udruge sa svih ovih razina itekako imaju mogućnost dobivati sredstva iz fondova EU. A tamo onda količine tih sredstava, … sredstava itekako ima jednu drugačiju Naročito bih tu spomenuo i dio financijskog poslovanja, a naročito ono što se tiče za obavljanje gospodarske djelatnosti. Nažalost, tu moram reći da mnoge stvari još uvijek su u jednoj pojedinoj sivoj zoni gdje se mogu tumačiti različito. Naročito se tu tumači različito od strane čak i same Porezne uprave da li je nešto što nekakva udruga stječe prihod da li je djelo kao njihovo osnovna djelatnost da ta sredstva ulaže u razvoj same te udruge ili su to sredstva koja se na neki drugi način mogu zloupotrijebiti da se ulažu u stjecanje nekakve imovinske koristi kako na osobnoj razini tako i stjecanje nekakve imovine koja će služiti za obavljanje nekakve djelatnosti koja nije sama svrha za dio aktivnosti koju statutom ta udruga definira. I tu bi zaista trebalo biti puno jednoznačnije, puno truda uložiti jer koja je razlika između udruge, zadruge, klastera ili određenog trgovačkog društva? Iz primjera kojeg sad imamo je dosta rastegljiv pojam i mislim da bi tu trebalo puno još više truda napraviti. Ali ovakav primjer i prvi pokušaj u tom dijelu je itekako hvalevrijedan. Ono što također bih isto htio spomenuti je to da se i ovim odredbama o prestanku postojanja likvidacije i brisanju omogućit će se lakše brisanje udruga iz Registra udruga. A time će se javnosti dati točniji uvid u stvarnu brojnost i aktivnost udruga te općenito dinamiku osnivanja i prestanka postojanja udruga u RH. Ono što Ono što se treba napraviti, treba se napraviti reda u Registru udruga da više nećemo imati tih 50 tisuća udruga koje su same sebi svrha bez mogućnosti kontrole. Definiranje stvarne svrhe njihovog postojanja, odnosno da zaista što manje svedemo razinu postojeći veliki raskorak između broja registriranih i stvarno aktivnih udruga. Sve to skupa se mora svesti što hitnije na razumnu mjeru. Ovim zakonom ima dobra procedura i mislim samo da državnim uredima i upravom ako se ta procedura isposluje za godinu, dvije će imati itekako itekako realno činjenično stvarno stanje na području Hrvatske. Naravno ono što bih istaknuo da i bolja kontrola registracije udruga bi morala biti više prisutnija i ravnomjernija. Na primjer članak 46. točno definira da se uređuje da se može odbiti zahtjev za upis ako su ciljevi i djelatnost udruge u suprotnosti sa Ustavom ili zakonom. Ima na neki način neke stvari koje nisu ujednačene na cijelom području. Primjerice, mi imamo udruge koje su registrirane za djelatnost za pružanje usluga distribucija vode. To su udruge koje po Zakonu o komunalnom gospodarstvu ne bi mogle biti, ali one postoje. I zaista ono što sam rekao na početku itekako se mora voditi računa da se i taj dio, kontrola same registracije udruge, u jednom vremenu itekako mora ubrzati i staviti na jednu razinu zakonitosti. Naravno na kraju kad govorimo o prekršajnim odrednicama onda se govori o tome da u svakom slučaju netko ako je nešto krivo napravio što sam rekao i vjerujem i vidi se da sad itekako su te zakonske odrednice puno strožije i prije svega moramo postati država u kojoj se zakona prije svega obavezno mora pridržavati ma kakav bio. Ako nije dobar onda ćemo ga mijenjati, ali zakon se mora pridržavati. propisuju samo novčane kazne u visini od 2 do 10 tisuća kuna za udrugu, odnosno 1 do 5 tisuća kuna za odgovornu fizičku osobu. Da, tu se vodilo računa da neće biti istovremeno premale niti prevelike kazne jer ako neka udruga, a većinom su to udruge koje nemaju puno financijskih sredstava, da s jednom ovakvom kaznenom odrednicom bi se ta udruga na neki način mogla odmah i zatvorit. Ali, imamo prijelazno razdoblje, treba biti prevencijom, raditi sa udrugama, ukazivati na probleme a onda naravno mora se i prekršajne odredbe ukazivati. Ali tu ima jedna stvar da ima jedan izuzetak, člankom 34. gdje je odgovornost udruga sufinanciranja iz javnih izvora gdje nema tih kaznenih odredbi, ostaje valjda na samoj udruzi da na neki način putem njihovog, možda moralno ili nekog drugog ili iz javnog dijela, vidi dali je to nešto dobro ili nije. A taj članak 34. odgovornost od financiranja javnih izvora govori između ostalog da udruga ne može sudjelovati niti davati potporu političkoj stranci ili drugim osobama u izbornoj promidžbi. E sad, ako tu nema kaznenih odredbi znači onda niti ova odredba siguran sam u ovom trenutku se jako teško neće primjenjivati, niti se uopće bude primjenjivala. Svjesni smo mi gradonačelnici, načelnici da udruge su prije zaista služile mnogim stvarima da budu pokriće za nečije interese, bilo koje vrste, pa se zaista vidjelo, to se točno primjećujemo da su mnoge folklorne udruge, tamburaši, limene glazbe, kulturno umjetnička društva svirale, radile za određenu političku stranku ili ne. A sigurno da svaka od njih je dobila potporu od lokalne i regionalne samouprave. Da li je baš dobila novce da to radi, da se oduži na neki način ne bi tu prejudicirao ali stavljamo mi sami sebi, koji smo gradonačelnici i načelnici ili nekakvim funkcijama da vidimo da li je to moguće. Oko kulturnog dijela da, recimo ja sam čak spomenuo imamo i udruge, prije svega i branitelja pa da li i one služe u nekim funkcijama i odrednicama za političku promidžbu, ne, pa dobivaju novce iz javnog sektora. Zaista, tu je još ostavljena jedna stvar da mi sami tu procijenimo, a kad idemo po nečijoj savjesti, moralnosti odnosno ako nije po zakonu onda nažalost još uvijek imamo dojam, a nažalost i činjenicu da prevladava uvijek nešto što ne bi trebalo. evo, još jedanput ovaj zakon je itekako veliki iskorak u uređenju rada udruga na području Republike Hrvatske. Siguran sam da će i ministarstvo i resorno kao i sve ostale bitno doprinijeti da ovim novim zakonima koje trebamo još donijeti, uredbama i procedurama da će im još više doprinijeti da udruge budu ono što treba a da budu bogatstvo našeg društva a istovremeno da se u tom dijelu i svaki taj dio demokratičnosti, slobode udruživanja poštivaju to je temelj građanskih i političkih sloboda. Tako da posebno kao klub HNS-a

ono što je zapravo ukoliko se misli potiče određene transparentnost u radu, vjerojatno će neke odredbe ovog Zakona o udrugama tome pomoći. Ima jedan članak iz 2007. godine koji govori o bumu nevladinih udruga, tada ih je bilo 31 750 i nešto. Taj bum je danas oko 50 tisuća udruga. I gotovo se događa sa udrugama kao i sa poduzećima, može je svako osnovat vrlo lako i vrlo jednostavno i onda više nema tko ni kako ugasit. odredbe ovog zakona i dalje su dovoljno teške i restriktivne da neće dovesti do gašenja vjerojatno desetaka tisuća udruga koje de facto zapravo više i ne rede i ne postoje u Hrvatskoj. I oni su i dalje još uvijek teške, komplicirane i problematične. Jednostavno ostat će i zapravo nama će se broj udruga i dalje nastavit I ono što je također nejasno, koji su ciljevi, imamo li mi definiran uopće neku onako koncepciju, da li je nama cilj da radi 20 tisuća ljudi u udrugama što kaže svaki 75 zaposleni u Republici Hrvatskoj da možda za 5 godina radi 40 tisuća ljudi u udrugama pa da to bude svaki 30 i neki u udrugama zaposleni. Ovaj zakon je, i dobro ste primijetili razlike u udrugama i sve ono što se javlja. No, kažem, mislim da nije se dovoljno primjerice olakšao postupak gašenja udruge, da se omogući na jednako jednostavan način kako su i kako ih mogu i dalje 3 čovjeka iz nekog svog interesa oformit, da je na jednako jednostavan način tu udrugu mogu i raspustit. Onda neće biti dovoljno ovo rješenje koje je sada u ovom prijedlogu zakona. **Škvarić, Marijan (HNS)** Gospođo potpredsjednice, pa evo uvaženi kolega slažem se u nekim stvarima, u onom dijelu prvo da zaista do sada, mogu reći iz vlastitog iskustva kao gradonačelnik, evo dugi niz godina, da interes je zaista bio prije svega su novci. udruga je bio plijen. Iz vlastitog iskustva još jedanput spominjem dogodilo vam se to da jedno kulturno umjetničko društvo se onda, koje je dobivalo sredstva iz lokalnih izvora iz regionalnog, se je podijelilo podijelilo da imate posebno tamburaše, imate posebno folklor, posebno imate dramsku udrugu, posebno imate limenu koji su svi bili u jednom. Zato što onda jedni te isti voditelji, jedni te isti ljudi su bili članovi svih tih i onda su oni tražili uvijek sredstva i dobivali su puno više nego da su bili pod jednoj udruzi. Ali dobivali su puno više samo osobno pojedinci, a ne udruga u cjelini. I tu je došlo neminovno uvijek i do svađa i do smanjenja kvalitete kriterija i ostalih stvari. Primjer koji isto mogu reći iz svoga grada, od ove godine kada smo mi malo drugačije postavili kriterije za rad udruga, a to je da smo raspisali natječaj gdje ćemo financirati sa fiksnim iznosom, odnosno određenim iznosom samo programe i projekte od nekih preko 80 udruga koje imamo na području svoga grada, na te projekte i programe se je javilo samo nekih, nešto nešto manje od 30, ostale udruge se nisu javile jer nisu imale što prijaviti, jer je bilo malo ljudi, ona početna volja koju su imali, vidjeli su da konkretno neke stvari, ono prije svega odgovornost koju su oni postavili za za trošenje tih sredstava, vidjeli su da nisu spremni to na neki način i realizirati. I tu je to rješenje koje sam rekao da ako postavimo stvari na pravo mjesto, ako se svi zauzmemo za tu kontrolu transparentnosti i da ograđujemo njihovu aktivnost … /Govornik se ne razumije./ … našega društva ona će sama po sebi se se neke stvari promijeniti. Nažalost neće to se napraviti ni danas niti za sutra niti za godinu dana ali moramo promijeniti mnoge stvari koje danas nisu dobre. Hvala Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega mislim da ste jako dobro identificirali jedan problem, a to je problem dakle ovaj zakon zabranjuje udrugama da podupiru političke stranke, sudjeluju u političkim kampanjama itd. Nažalost tu ponovno nemamo kaznene odredbe za to. A imate situacije, imam pojedine udruge evo neću ići dalje od Baranje, ne samo da potiču i sudjeluju u političkim kampanja nego i sjede u predstavničkim vijećima, dakle izabrani sa liste političkih stranaka, a reperkusije nema. Drugi problem koji ste također dobro identificirali možda zapravo to je više za raspravu, mogućnost gašenja udruga. Vi ste dobro rekli puno je bitnije financiranje i transparentnost financijskih tokova udrugama nego sam broj udruga. I nisu problem udruge koje postoje reći ćemo to uvjetno samo na papiru već one koje netransparentno troše javan novac. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega slažemo se u ovom prvom dijelu da ono što smo napomenuli udruge koje sudjeluju u političkim kampanjama teško je to na neki način uopće uvjetovati jer neke udruge i spomenuo sam zaista i zbog sredstva koja su dobile su u obvezi da na neke stvari odrade, a ako za to nema nikakve kaznene odgovornosti onda pozivanje na nečiju savjest ili čak na zakonske odrednice je po meni jednostavno gubljenje vremena. A to je bilo prije, ali danas uvijek napominjem zahvaljujući radom ove Vladi, vlasti, a također i ovih zakona koji su sada ipak itekako održivi odnosno oni koji se mogu provoditi direktno takve stvari sve manje i manje. I mi moramo poraditi na tome i mi također kao lokalni čelnici i političari trebamo svojim primjerom da se ne zloupotrebljava na taj način. Mogućnost gašenja udruga, da, zaista trebamo voditi tu računa da po principu demokratičnosti mi ne možemo uvjetovati ništa. ali ako zauzmemo ono što sam rekao dobar stav, dobru poziciju definiramo argumente i kriterije o radu tih udruga i trošenju tih sredstava onda će udruge same vidjeti da ako dozvolimo tri da osnivaju udruge, ali oni znaju da ti osnivači ne mogu kvalitetno voditi samo tu udrugu onda će oni sami uvjeriti se koliko njih treba da kvalitetnu onu misiju, sadržaj udruge mogu realizirati. Jel je naglasak na tome da moramo njima prepustiti da oni o tome određuju. se od strane nekih političkih stranaka u mom gradskom vijeću, mene htjelo da nametne da ja neke udruge pitam za njihovu odgovornost, za njihov rad itd. ono što je bitno mi se ne bi smjeli miješati u njihovu udrugu jer ipak to su udruge građana i njima ostavljamo da ostvaruju svoju misiju i sadržaj. Hvala U ime Kluba zastupnika HSU-a kolega Željko Šemper. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani ministre. Rasprava u prvom čitanju Zakona o udrugama pokazala je veliki interes zastupnika i niz primjedbi na određene odredbe tog zakona. predlagatelj je usvojio neke od primjedbi zastupnika ali u daleko manjem broju od svih predloženih izmjena i primjedbi. Tu prije svega mislim na odredbu članka 11.stavka 1.da udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača dok su neki predlagali već broj osnivača potrebnih za osnivanje takve udruge. U obrazloženju predlagatelj se kaže kako je svaki broj osnivača između 2 i 10 u skladu sa člankom 11. Konvencije o ljudskim pravima. Nisu prošli ni prijedlozi koji se odnose na kategorizaciju udruga u više grupacija prema predmetu njihova poslovanja, prema djelatnosti i karakteru udruga ili izvoru financiranja kao i isključenje primjene ovog zakona na sportske udruge već su sve udruge stavljene u isti koš. Predlagač to pojašnjava da ovaj zakon ima smisao općeg zakona i propisuje osnovni okvir za osnivanje i djelovanje jednak za sve udruge, a posebnim zakonom se na različite načine mogu urediti pitanja vezana uz osnivanje, djelovanje, registraciju, financiranje, odgovornost, prestanak djelovanja, nadzor i ostalo. Dosta prijepora je izazvala odredba da se u članku 13.stavku 3.već pri registraciji mora prijaviti likvidator koji je bitan u provedbi likvidacijskog postupka posebno kada je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da je udruga prestala djelovati. Članak 50.definira ovlasti likvidatora u postupku likvidacije u otvaranju likvidacijskog postupka i upisom u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Matica umirovljenika Hrvatske najveća udruga u Hrvatskoj s više od 280 tisuća članova smatra da se ovim prijedlogom likvidatoru daju velike ovlasti i odgovornost jer na takav način ni Zakon o trgovačkim društvima tako to ne definira. Matica smatra da je dosadašnji način i postupak likvidacije bio bolji od sada predloženog. Prema prijedlogu koordinacije umirovljeničkih udruga HSU dale je amandman na dopunu članka 25.stavka 1.koji bi prema novoj definiciji glasio, nadležni ured državne uprave dužan je u roku od 30 dana od dana predaje zahtjeva donijeti rješenje za upis u registar udruga. Predlažemo i novi stavak koji bi glasio, ako ured državne uprave ne donese rješenje u roku iz stavka 1.smatra će se da je udruga upisana u registar udruga i od … dana nakon proteka tog roka. U obrazloženju navodimo da je nužno navesti rok u kojem je nadležni ured dužan donijeti rješenje u zahtjevu za upis u registar udruga. Utvrđivanje roka u kojem je nadležno tijelo dužno postupiti osigurava pravnu sigurnost i jamči učinkovitost i pravovremenost pravnog postupka. Koordinacija umirovljeničkih udruga imaju primjedbu na članak 51. stavak 3. koji govori o solidarnoj odgovornosti za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge iz registra udruga. Kako kažu većine udruga članovi uprava obavljaju poslove kao volonteri bez naknade, a iz odredbe proizlazi da materijalno odgovaraju pet godina od dana brisanja udruge iz registra. Postavlja se pitanje tko će imati želju i volju da radi u tim udrugama besplatno, a onda odgovarati materijalno. Prema članku 55. stavku 1. udruge su dužne uskladiti svoje statute sa ovim zakonom u roku od godinu dana. Nejasno je što je tu bitno sve u ovom novom zakonu, što udruge moraju izmijeniti u svojim statutima. Udruge postavljaju pitanje da li takvo detaljno reguliranje tijela udruga i detaljno propisane procedure ograničavaju možda slobodu udruživanja. Naravno da se slažemo sa prijedlogom odredbi zakona kako je uređen nadzor i inspekcijski nadzor nad radom udruga naročito postupak likvidacije nad onim problematičnim i neaktivnim udrugama jer je nedavno prebačena magična brojka od 50000 udruga. S druge strane postavljanje pretjeranih organizacijsko-funkcionalnih zahtjeva pred udruge u situaciji kad većina njih jedva preživljava i radi u nedostatku financijskih sredstava predstavlja problem i realno ograničava slobodu i udruživanje koje je već određeno člankom 43. Ustava i ne bi bilo dobro da Ustavni sud još jednom raspravlja o pravu na slobodu udruživanja udruga. Zavisno o razini prihvaćanja naših amandmana Klub zastupnika HSU-a glasovat će o ovom zakonu. Hvala. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davorin Mlakar. Izvolite kolega. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. Možda bi bilo dobro, evo mi smo se odlučili malo na drugačiji način govoriti o ovom zakonu. Čuli smo već pohvale i hvala Bogu svaki zakon novi koji dolazi prema ocjenama kolega iz SDP-a je puno bolji od onih koji su im prethodili. Tu je i rečeno što će ovaj sve zakon urediti. Mi bismo htjeli malo progovoriti o cijelom sustavu o kojem govorimo na način koji je nadam se svima prihvatljiv, razumljiv i na način koji će možda u drugom svjetlu pokazati koji trebamo regulirati ovim zakonom. Naime, mi danas govorimo o nevladinim organizacijama, o jednom širokom krugu prava civilnoga društva, o slobodi udruživanja garantiranoj hrvatskim Ustavom i o tome kako smo mi te načelne vrijednosti pretočili u propise u našoj zemlji. Istovremeno govorimo o nadležnosti Vlade i pojedinih vladinih institucija za konkretna pitanja u ovom slučaju rada civilnog sektora ili ako hoćete udruga jer one u stvari predstavljaju taj sektor. To je taj nevladin sektor koji širi granice ljudskih sloboda i koji bi trebao postaviti neke nove okvire u razvitku našeg društva. Međutim, praksa dosadašnja praksa uči nas barem da posumnjamo u ove načelne ocjene kako je to sve prekrasno, kako je to sve dobro i kako je to sve kvalitetno regulirano zbog iskustava koja možemo i ovom prilikom iznijeti kada se govori o ovom zakonu. Naime, govoreći konkretno za Zakon o udrugama nadležno je Ministarstvo uprave, odnosno za registraciju su nadležni uredi državne uprave ali i po resorima s obzirom na djelatnost udruga različita ministarstva. Međutim, mi danas govorimo o civilnom sektoru koji, a usporedit ću ga s nečim jer mi se čini vrlo interesantnim za današnju raspravu usporedit ću ga sa cjelokupnom djelatnošću znanosti u Republici Hrvatskoj. I iz proračuna, a svjedočimo zadnjih dana vijestima koje smo dobili iz EU Hrvatska zauzima neslavno mjesto pri dnu europske ljestvice gdje navodno u prošloj godini izdvaja za znanost negdje oko 0,73% bruto nacionalnog dohotka. izračun kada bismo na neki način isključili plaće u znanosti ona sredstva koja se danas znanosti u Hrvatskoj doznačavaju za znanstveni rad mogla bi se ovako ovako uproščeno negdje izračunati na razini od oko dvije milijarde kuna. Za civilni sektor kada bismo imali statistiku i pokazatelje kao što imamo za znanost bojim se da bi Hrvatska puno bolje stajala na europskoj ljestvici. Naime, tijekom godina, a podatke imamo i za 2012. za rad udruga iz više sredstava, odnosno izvora financiranja u 2012. godini izdvojeno je milijardu 539 milijuna 36 tisuća i sad su nebitne dalje brojke kuna. Dakle, gotovo na razini državnih izdvajanja za znanost. Stvarno je pitanje bez obzira na značajke razvoja civilnog društva da li si Hrvatska može dozvoliti danas izdvajati za razvoj civilnog društva gotovo ista sredstva koja izdvaja za znanost, a posljedice izdvajanja za znanost su i u odljevu mladih, visoko školovanih ljudi koji napuštaju Hrvatsku jer ovdje ne vide svoju perspektivu. I zbog toga smo htjeli danas govoriti na drugačiji način o Zakonu o udrugama. O Zakonu o udrugama za koji je nadležno Ministarstvo uprave u dijelu nadzora, u dijelu registracije. Ali de facto Ured za udruge Vlade RH koji je ta, neću koristiti nikakve druge izraze, koji je ta institucija koja se bavi financiranjem svih tih udruga, za vašu informaciju predugo bi trajalo da ovdje čitam, pogledajte na stranicama Ureda za udruge Vlade RH kome je sve kome je sve i u kojim iznosima doznačavao sredstva zadnjih godina i to za kakve projekte koji su tamo prijavljeni. Za početak rada neke udruge 140 tisuća kuna godišnje, za početak rada. Mi smo govorili ovdje o slobodi udruživanja. Mi govorimo o jednom drugom segmentu, govorimo o civilnom društvu nevladinog sektora koji to ustvari nije. Taj je sektor itekako Vladin, a pokazao se najbolje u proteklih nekoliko godina zauzimanjem jasnih, kristalno jasnih političkih stavova, stajališta, mnogih od tih udruga koje predstavljaju nevladin sektor. Da ne imenujem nikoga da ne bih nikoga uvrijedio mnogi od čelnika tih udruga jasno su iskazali svoje političke preferencijale, jasno su iskazali svoje političke opcije i uglavnom služili u svrhu poticanja određenih političkih opcija u RH. To je problem koji se samo naznačuje u odnosu na financiranje iz državnog proračuna i svih ostalih proračuna rada civilnoga društva. I to je ono o čemu mi bi trebali razgovarati kada donosimo i Zakon o udrugama. A Zakon o udrugama za koji je rečeno da će uvesti puno više reda čini nam se da u dva slučaja taj nered još na neki način produbljuje. U prvom čitanju smo iznosili ispred kluba HDZ-a, u obrazloženju piše zašto naši prijedlozi nisu prihvaćeni. Prvi prijedlog da se iz dosega Zakona o udrugama izuzmu sportski klubovi i da se djelatnost sportskih klubova rješava posebnim zakonom. Možda je zgodno napomenuti da je Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta između ostalih osnovalo i Sportsku inspekciju koja je tako demonstrativno javno vršila svoje funkcije pregledom nekih sportskih klubova, ali istovremeno to ministarstvo nema potrebu urediti djelatnost tih klubova na adekvatan zadovoljavajući način. mogućnost inspekcijskog nadzora nad radom tih tijela. I zbog širine poslova, interesa kojima se bave udruge mislimo da je krajnje vrijeme da se sportske udruge izuzmu iz dosega ovog zakona i da se njihova djelatnost, način rada, financiranje pa i kontrola riješi posebnim zakonom. Reći ću vam još jedan razlog zašto. Hrvatski nogometni savez je isto tako udruga građana u koju su udruženi klubovi, nogometni klubovi koji su uglavnom udruge građana. Ali recimo jedan je trgovačko društvo. Zove se Hajduk iz Splita, registriran je kao trgovačko društvo s punim pravom, a trgovačkom društvu je valjda imanentna ideja da ostvaruje profite jer bi se na taj način uopće mogao financirati. Istovremeno ulazi u grupu udruga kojima je zabranjeno ostvariti profit i koje moraju biti neprofitne organizacije. Danas je netko govorio o apsurdnosti naših rješenja. Mislim da je daljnje inzistiranje na primjeni Zakona o udrugama nad sportskim klubovima također jedan od apsurda. Ali to naravno nije ni jedini. Zakon kako ga je predložio predlagatelj govori o tome da se ovaj zakon primjenjuje i na što se sve odnosi, na koje udruge, i onda kaže da udruge stječu pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga RH. Sve one koje su se registrirale danom upisa u Registar stekle su pravnu osobnost. Kakvih udruga još ima? Onih kojima je odbijen upis u registar ili onima koje taj upis nisu ni zatražile? Te i takve nisu pravne osobe. Međutim, de facto takve nigdje se ni ne primjećuje, govori se jedino o udrugama koje imaju svojstvo pravne osobe koju može osnovati najmanje tri osnivača, to je ta pretjerana sloboda udruživanja, ali sada imamo i novo rješenje da među osnivačima mogu biti uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika mogu biti maloljetne osobe s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova. Netko je to pohvalio. Netko pritom nije razmišljao da ti osnivači mogu biti onda i čelnici takvih udruga i da mogu djelovati na način da stvaraju prava i obveze za tu svoju udrugu u pravnom prometu. A imaju 14 godina, imaju staratelja jer ne mogu donositi poslovne odluke jer su poslovno nesposobni s obzirom na naš zakon do punoljetnosti. Zašto širimo prava da i maloljetne osobe od 14 godina uz staratelja mogu osnivati udruge posve je nejasno, a ako to žele staratelji a oni su punoljetni oni to mogu učiniti i sami. To je samo jedan od primjera kako je riješeno osnivanje udruge. Ono što nam se čini najozbiljnijim problemom i to je bio problem cijelo vrijeme u primjeni Zakona o udrugama to je i danas članak 9., a to je neprofitnost, dakle djelovanje udruge temelji se na načelu neprofitnosti što znači da se udruga ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti ali može obavljati gospodarsku djelatnost sukladno zakonu i statutu. I u toj ovako općenitoj odredbi se krije ono što se u stvarnom životu događa, da udruge ostvaruju dobit, da tu dobit ne ne refinanciraju djelatnost udruge, ne vraćaju potpuno u djelatnost udruge nego stvaraju profit bilo za svoje članove, bilo za udrugu kao pravnu osobu. I tu smo rekao bih zakazali u mogućnosti pravog reguliranja djelovanja udruga, a to je da udruge ako djeluju kao neprofitne osobe a onda se tu govori i o zakonu, o računovodstvu neprofitnih osoba onda ne može biti iznimaka od tog pravila jer su se te iznimke i onako pokazale u praksi vrlo opasnima i najčešće su rušile cijeli sustav tog civilnog sektora jer su djelovali onako kako po zamisli zakonodavca i predlagatelja i ovog zakona nisu smjeli. Druga stvar koja je iz prakse, sugestija, ako se želi urediti djelovanje udruga jedan od razloga za prestanak udruga je činjenica da se udruga briše ako protekne dvostruko više vremena od vremena predviđenog statutom za održavanje skupštine. To je najčešće razlog za prestanak udruga ali se on gotovo nikada ili nikada nije koristio. kada vi u inspekcijskog nadzoru i dođete do udruge za koju se ustanovi da je protekao taj rok koji je propisan zakonom oni će vam antidatirati nekakvu skupštinu jer ih ima 7 ili 8, napisat će datum od prije godinu dana i vi nećete moći nikad takvu udrugu izbrisat a signalizirat ćete da se koliko toliko vodi briga o njihovom radu ma da je pitanje koliko je taj zakonski opravdan. dosta prigovora na ovakva rješenja, jedno da zaključim, je činjenica da maloljetne osobe uz staratelja budu osnivači. Ne protivimo se tome da budu članovi udruga, ali osnivači, čini nam se da preuzimaju obveze obveze za koje ne mogu garantirati. Druga stvar je da se neprofitnost udruga mora dodatno obrazložiti u zakonu da to postane jasan kriterij po kojem će se upisivati u registar udruga svi oni koji to žele. Ne smatramo da postoje udruge koje su izvan tog sustava registracije i konačno zalagat ćemo sa za to, to je i bilo pitanje bez obzira na negativan rezultat do sada, ponudit ćemo i amandmane da se sportske udruge izuzmu od primjene Zakona o udrugama. Hvala vam lijepa. Bilo bi dobro da se predstavnik kluba konzultira s klubom da nema puno replika iz tog kluba. Đurđica Sumrak, izvolite. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mlakar, ja ću se samo osvrnuti još jedanputa i složiti se s vama zaista kad ste govorili o ulaganju u znanosti i ulaganju u udrugama. U znanost, ja imam tu neke podatke i vi ste nešto naveli jako dobro, ono što je meni problematično jest to da je recimo 500 mladih doktora znanosti ostalo bez posla. U tih 500 mladih doktora znanosti uloženo je nekih 2 milijarde kuna i mi te ljude naprosto puštamo da odlaze u neke druge zemlje članice Europske unije. Mislim i po ovom broju udruga i ovoga koliko ih ima da su udruge upravo u znanosti među zadnjima. Prema tome, ono što mene brine, mislim da i većinu građana, zaista postoje udruge koje se osnivaju iz određenih ciljanih razloga a prikrivene su ovom multipliciranje, evo sad je još to dodano da se može i od 14 godina dijete osnovati udrugu. Ja bih voljela kad bi ova Vlada puno više imala, sigurna sam i vi, zaista sluha za znanost i kad bi imala viziju ne onu viziju koju navodni ministar znanosti Jovanović provodi pa sam sebe zaposli nego viziju za ovih 500 doktora znanosti, viziju za mlade. To mislim da bi ovoj Hrvatskoj puno značilo a ulog bi bio trostruko vraćen. Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Da li možda sad da zatražim stanku za sastanak kluba da se možemo konzultirati ili je dovoljno odgovoriti **Mlakar, Davorin (HDZ)** Mi smo pod posebnim povećalom ali dragom mi je da nas uvijek upozoravaju s voljom. Kolegice Sumrak vi ste govorili o onome što sam htio pokazati koliko je razvoj civilnog sektora koliko god potreban pitanje na kojoj razini bi danas trebao biti. Za civilni sektor što lijepo zvuči, zvuči gordo, civilni sektor ali ustvari za te udruge najrazličitijih programa, ideja i djelatnosti država izdvaja isto sredstava kao što izdvaja za znanost. To je ono što sam htio da ostane upamćeno. Hrvatska može svoju budućnost između nekoliko svega stvari graditi i na razvoju, razvitku znanosti, mladih znanstvenika i nekakvim znanstvenim usavršavanjem a mi za tu znanost izdvajamo isto sredstava kao i za udruge. Rekao sam za neke udruge, ovdje recimo u zakonu kažu udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe da se na njih primjenjuje nekakav zakon o ortaštvu, a ja ne znam za udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe, to onda vjerojatno nisu ni udruge. Ali imate čitav niz, evo to sam zaboravio reći, naravno da vladin ured za udruge nema izvješće o financiranju udruga za 2013.godinu, ali vidjet ćete tamo kako su to frazetine, da oprostite na izrazu koje se navode a na temelju kojih država izdvaja sredstva za financiranje tih udruga. To je ono što je porazno i to je ono, znanost je samo jedan od primjera, vjerujem da bi na mnogo

ovih primjedbi koje ste vi iznijeli na zakon. Koliko se sjećam i prvog čitanja, mislim da i u popriličnom broju rasprava su te i slične primjedbe iznesene i u prvom čitanju i onda se čovjek zapravo malo pita pa čemu služe ova čitanja, ako predlagatelj baš ništa od tih primjedbi unese do drugog čitanja? Mislim, nit sam čuo ni prije ni sada suvislo obrazloženje zašto se ne može, ta sportska društva ne mogu unijeti u članak 1. kao iznimke i njih definirati nekim drugim zakonom. o broju ovih koji osnivaju, o tome smo pričali u prvom čitanju i sada drugi put i opet nema nekog suvislog obrazloženja koja demokratska praksa se brani s time što će 3 čovjeka, a još k tome moguće i maloljetni moći oformiti udrugu. Hoću reći, ovakva vrsta zakona nema neku posebnu jaku ideološku komponentu, prema tome ja mislim da bi zaista mogli tražiti malo i kvalitetniji dijalog oko ovakvih zakona, dakle ovdje se ne konfrontiramo po bilo kakvoj stranačkoj osnovi i zaista bi bilo dobro kad bi mogli vidjeti koji su to racionalni argumenti, da se neke racionalne i razumne primjedbe koje se pojave u saborskoj raspravi ne mogu uvrstiti jer nam je zapravo svima samo cilj da se na neki način to bolje uredi jer smo svi svjesni da je zaista broj tih udruga prevelik, bespotrebno prevelik i da se ogroman novac za njih izdvaja na svim razinama, od općine do razine središnje države, da su mnoge disfunkcionalne, da mnoge ne postoje, a da mnogi i doprinose ovom društvu u raznoraznim aspektima. Prema tome mislim da tu zaista ima prostora da se mogu još tih nekoliko elemenata i uskladiti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Davorin Mlakar, odgovor na repliku. **Mlakar, Davorin (HDZ)** E sad smijem, kolega nije iz istog kluba.

Hrvatska je imala rješenje u početku da 7 osoba može osnovati udrugu. Onda je Vijeće Europe reagiralo svojim sugestijama, a da bismo dobili neke bolje ocjene u tom svijetu europskih sloboda, sugerirali su da smanjimo, smanjili smo broj na 3 osnivača. Sada je to postalo karikaturalno, vi imate skupštinu od 10 ljudi, a 3 ljudi osniva Često puta možete imati predviđeno statutom jer imate uvijek najbolje želje kad osnivate udrugu, imate neke stvari koje upišete u statut, a da se nikad ne ostvare jer recimo može vam se dogoditi da je toliko predmet udruge neinteresantan da ne skupite ni 10 članova pa ne možete imati ni odgovarajuću skupštinu svih članova. Ali potpuno ste u pravu, 3 osobe da osnuju nešto što ima pravnu osobnost, što djeluje u pravnom prometu, stvarno je na neki način karikatura ozbiljnosti bilo čega. I sad s jedne strane država ide smanjivati one … za osnivanje trgovačkih društava, s druge strane tu dajemo slobodu da se 3 čovjeka dogovore, osnuju udrugu, može među njima biti i ovih maloljetnih i iz svega toga radimo samo, bacamo posebnu sumnju na cijeli taj civilni sektor. Zbog toga sam govorio, prevelika sredstva dana civilnom sektoru da bi se ovako olako promatralo kako se to troši, a bez ikakvog ozbiljnog rezultata. korelaciju ili odnos financiranje pojedinih udruga sa stavovima njihovih čelnika ili predsjednika tih udruga. Ono što svakako, ne trebamo nad tim zatvarati oči, takve stvari postoje na nivou čitave RH, od lokalnih proračuna pa do, kako vi ovdje tvrdite, državnog i sigurno da takve stvari treba sprječavati. Prvo i osnovno što bi ili prvenstveno mjerilo koje bi trebalo biti … su programi udruga i ono što one mogu ponuditi, znači u svom radu. Ja bih vas htio samo, kad ste spomenuli sport i prigovor da se izvlači iz ovoga, da vi bi htjeli da se izvuče, ja samo jedan ovako, jedna slika današnjeg stanja u HNS-u, FIFA i UEFA stalno, tako i u nedavnom zajedničkom upozorenju HNS-u ukazuje na to da savezi koji su članovi Europske svjetske nogometne organizacije ne smiju biti predmeti neumjesnih uplitanja državnih tijela i samim time i politike.

Drago Lucić, član županijskog odbora HDZ-a, Stjepan Merkeš, … istaknutih zagorskih HDZ-ovaca, Slavko …, HDZ-ov načelnik Općine Rovišće, Alojzije …, član HDZ-a i predsjednik. Dakle, od 17 članova, 10 su istaknuti HDZ-ovci. Govorimo o HNS-u. Ono što možete, naravno to nije protuzakoniti, dakle to je pojava, ali u svakom slučaju ne možete zatvarati nad tim oči pa reći kako netko drugi financiran udruge samo zato što su u njima ljudi koji su podobni. Prvo se javljam s replikom, uvaženi kolega jer uopće nisam razumio što ste vi to ustvari htjeli reći, osim što ste spajali imena tih ljudi o kojima ste govorili s njihovom stranačkom pripadnošću. Ja sam govorio o udrugama koje su umjesto da se bave razvitkom, razvojem civilnoga društva, sebe vidjele i iskoristile kao političke faktore faktore u političkom životu RH, dapače one koje su pod okriljem civilnoga društva se zalagali za određene političke opcije, čak pri tom nisam govorio o SDP-u. A sada kada me već tako prozivate redoslijedom ovih ljudi, ja naravno ne znam tko sjedi u kojim tijelima ali reći ću vam na što sam mislio. Neke od udruga koje su registrirane u RH i zalažu se za transparentan, civiliziran način rada između ostalog i političkih tijela. Uzet ću primjer, građani organizirano nadziru glasovanje, to vam je udruga koja se zove GONG, a radi sve više od onog što nadzire glasovanje, dapače koristi svoj utjecaj u javnosti da bi poduprla određenu političku opciju, o tome sam ja govorio, a to je ono što smatram da je nedopustivo i da zato mi danas ne govorimo o civilnom društvu nevladinih udruga nego govorimo suprotno o itekako vladinim udrugama, one koja Vlada financira, koje drži na plaćama do toga da ih stavlja na određena mjesta u politici i u gospodarstvu i da onda naravno očekuje za uzvrat njihovu uslugu kroz rad civilnog društva. A istovremeno Helsinški odbor koji se zalaže za ljudska prava nije nikada dobio ni lipe iz državnog proračuna jer vam politički ne odgovaraju ljudi koji ga vode. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Mlakar govoreći o udrugama uspjeli smo naći posljednji podatak, ali to je čini mi se gotovo nemoguća misija ima ih gotovo 50 tisuća, ministar će me ispraviti on vjerojatno ima ovaj zadnji, možda se danas još koja osnovala 49,004 što bi značilo u ovom trenutku da svaki 10. Hrvat ima svoju udrugu. Dobro je da smo tako lijepo udruženi i da ove iznose o kojima ste govorili tako lijepo možemo raspodijeliti. kada govorimo o meritumu stvari vratit ću se na ono što ste vi apostrofirali, a to je da trebamo jasno razlučiti što znači neprofitna udruga, što znači imati tri člana, što su to maloljetni osnivači udruga i na koji način će udruge moći funkcionirati. Među prikazom bespovratnih sredstava dodijeljenih na nacionalnoj razini dakle nalazi se bez da ikog uvrijedimo i bez da umanjimo ičiju djelatnost ili djelovanje u bilo kojoj udruzi i tzv. eksperimentatori konzumacije droga koji dobivaju za svoj rad 4 milijuna 300 tisuća kuna. Ja razumijem da je riječ o povremenim ili vikend konzumentima droga ali jednako tako kolegice i kolege mi imamo s nekoliko osnova i sami znate s kojima iz državnog proračuna sredstva kojima brinemo o nažalost sve većoj

slobodnog i dobrovoljnog udruživanja, ali mislim da je došlo vrijeme da ovih 50 tisuća netko ipak pogleda i vidimo tko i zašto u RH dobiva sredstva i nismo li ipak možda pola pa makar pola ovih sredstava mogli prenamijeniti za mlade nezaposlene interesa u Republici Hrvatskoj. udružen ako računamo odnosno 90.negdje ali nema veze. Pa vi ste našli ovaj jedan primjer o čemu smo ustvari govorili ali nastojali smo biti korektni i općeniti. To što su razlozi za financiranje rada pojedinih udruga onako kako su navedeni tamo gdje se govori i izvješćuje o sredstvima, to je ono što je katastrofalna posljedica ovakvog rada tih udruga. propustio možda predložiti ministru uprave, a s obzirom da ima Ured za udruge Vlade RH da i ovaj dio posla koji radi Ministarstvo uprave prenese na taj ured. Imate ured od 19 ljudi koji dijeli šakom i kapom novce koji su dostatni za znanost na godišnjoj razini u Hrvatskoj, onda imate Savjet za razvoj civilnog društva koje se povremeno sastaje i daje važne smjernice, a sve se na koncu završi time da eksperimentatori dobivaju nepoznato visoke iznose sredstava, izdavači također, a da nitko ne pravda na koncu te troškove koje im je iz proračuna od igara na sreću i sličnih netko jednostavno poklonio. Zato bi možda naš prijedlog bio da umjesto ministarstva uprave ubuduće taj posao vodi Ured za udruge Vlade RH. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega Mlakar napravili ste jednu dobru komparaciju na početku vašega izlaganja uspoređujući sredstva za znanost u RH i rekli rekli ste da je to nekih 0,3% odnosno 2 milijarde kuna, ali onda ste govorili o civilnom sektoru nevladinih udruga, ja bih rekao provladinih udruga koji su u 2012.godini potrošili milijardu i 53 milijuna kuna, iako nemamo podatke za 2013.godinu, a to je nekih 600 do 700 milijuna kuna. Za taj novac bi se moglo zaposliti negdje oko 30 tisuća mladih ljudi, a govorili ste samo onako uz put da je veliki broj mladih ljudi koji je napustio RH. PO zadnjim podacima Hrvatskog svjetskog kongresa RH je napustilo preko 60 tisuća mladih ljudi, od toga 29,4% visokoobrazovanih ljudi i naravno pitanje je na kojoj razini bi recimo taj civilni sektor trebao biti i to je dobro što ste primijetili, nitko nije protiv toga ali mislim da bi trebali raditi onaj posao za što su zapravo i registrirani a ne da GONG za ono što je registriran sve radi samo ne ono za što je registriran. Hvala. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Babić, dobro ste to uočili što se tiče mogućnosti korištenja sredstava koja ne znamo kako su raspoređena u 2013. godini ali vidimo tendenciju svih ovih godina. Vidimo da su recimo glasila određenih nacionalnih manjina koja uvredljivo govore o Republici Hrvatskoj, ne mogu čak ni koristiti taj rječnik koji sam našao na njihovim naslovnicama, financirana iz državnog proračuna. Mi plaćamo novine koje pljuju tu istu državu koja ih financira. To sam nastojao izbjeći u ovom dijelu, jer defacto nema veze sa Ministarstvom uprave koja se nastoji boriti za što kvalitetniji zakon. Ali djelovanje paralelno Ministarstva uprave, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Savjeta za razvoj civilnog društva a da uglavnom u svim tim udrugama i savjetima sjede potencijalni korisnici sredstava državnog proračuna je ustvari samo po sebi, neću reći kontraproduktivno, to je produktivno, ali je zabrinjavajuće. Dakle, oni koji apliciraju za Vladina sredstva sjede u savjetima i priređuju sve sve te projekte koje onda kasnije Vlada financira preko svog ureda. Nažalost, bojim se da taj ured niti ima snage, niti želje da uopće odgovarajuće vrednuje projekte kojima svake godine evo daje milijardu i pol kuna. Od rekao sam izdavaštva koje dere o ovoj državi što god mu padne na pamet pa do projekata koji recimo glase, tu su eksperimentatori projekata koji glase početak rada određene udruge. Ja to stvarno ne razumijem. ministar Bauk je jedan od rijetkih ministara koji doista čuje sve što zastupnici govore i često uvažava stavove. Ali analizirajući ovaj zakon nije baš dobro čuo stavove iz HDZ-a. I vaša dobronamjerna rasprava sa neoborivim argumentima, ovom prilikom repliciram samo da bih prisnažio te argumente da ministar Bauk čuje, jer inače zna čuti. I nema nikakvog razloga, odnosno koji su motivi posebni da se kao osnivače udruga dopuštaju maloljetne osobe. Pa to je sablazno rješenje. Zamislite tri člana i sva tri, svi troje maloljetnih osoba, jedan zastupa stranku, drugi je predsjednik nadzornog odbora, udruge, to je smiješno rješenje. Da se sportske udruge trebaju izdvojiti iz ovog zakona nije uopće sporno jer toliko unosi nemira i nejasnoća i puno će toga riješiti prihvaćajući amandmane koje smo predložili. Da, kao što je nelogično da je sportska djelatnost uopće pod Ministarstvom znanosti i obrazovanja jer to je, najmanje ima doticaja sa znanosti i obrazovanjem. Tako isto nije normalno da bude, da udruge sportske nisu pod okriljem ministarstva koje brine o sportu. Jer logično da to budu udruge, da bude ministarstvo koje brine o sportu. Nije logično kada postoji Zakon o trgovačkim društvima da se udruge bave gospodarskom djelatnošću, šta je motiv iza toga? Nije gospodarska djelatnost, pa izbacimo to. Isto tako kada se osnivači, ovo ste govorili da može se krivotvoriti skupština, pa uvedimo da javni bilježnik mora ovjeravati sve skupštine udruga i neće biti mogućnosti zlouporaba nikakvih. Kolega Marić iznenadili biste se da vidite šta sve javni bilježnici ovjeravaju. Sporazume između dva ministra o prijenosu poslova i ovlasti ali to će biti tema jednom zgodom. I to protivno zakonu ali vidjeli su da se sve može. Rekli ste nešto što me potaknulo na repliku, ministar Bauk čuje. Ministar Bauk čuje mnogo toga što smo rekli ali ne mari. Taj drugi dio rečenice je problem. Međutim, nije moja replika zato da bih ja na bilo koji način uvrijedio ministra Bauka, ja mu se prvo zahvaljujem da ima i strpljenja i volje sjediti svaki puta kada se radi o zakonima iz njegove nadležnosti što nije običaj nekih njegovim kolega. Pa već zbog toga i naš odnos prema njemu mora biti na neki način mekši nego što bismo mi to možda si priuštili. Ali ono što ste rekli i to je onaj problem gdje mi pokazujemo sve više nezrelosti u donošenju i predlaganju propisa pa je tako ovih 14-godišnjaci koji sa svojim tutorima ili skrbnicima osnivaju udruge rezultat nečeg sličnog. Da osobe bez poslovne sposobnosti mogu birati i biti birani u našoj državi i sada smo legalizirali, neću biti karikaturalan da kažem da osobe bez poslovne sposobnosti mogu biti recimo čelnici jedinica lokalne samouprave ne da ih samo biraju nego mogu biti i na njihovom čelu. A onda se pitam kakvog to ima smisla da i ti glasuju onda ste njihovim starateljima dali mogućnost da imaju dva glasa u svim izborima a ne jedan što je princip hrvatskog Ustava ali to je već prekomplicirano. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Mlakar, pa ono što je simptomatično u Hrvatskoj da mnogi osnivaju udrugu i kažu zašto će je osnovati da bi ušli na neku poziciju da li je to lokalni, županijski ili državni proračun. I onda kada se lijepo unutra uhljebe onda ih je više nemoguće izbaciti. I onda onaj njihovi osnovni razlog za osnivanje udruge nažalost kod mnogih nestaje. Postoji politički podupiratelji onoga tko im paše. Međutim, ja sam se za repliku javio zbog sportskih udruga. Naprosto svi se vole slikati sa sportašima kad se dogodi nešto veliko, ali isto tako mnogi se vole nabaciti na sportaše kad misle da su slabi i da mogu baciti blato na njih. Međutim, nitko se ne želi potruditi da naprosto ih zakonski stavi tamo gdje im je mjesto. Meni nikako nije jasno da u jednom savezu koji je udruga može biti profesionalni, poluprofesionalni, trgovački, amaterski, sve skupa pa čak i privatni klub i sve mi to toleriramo. Isto tako, kad govorimo o gospodarskoj djelatnosti mnoge te udruge imaju nešto pa recimo, uzmimo te nekakve male seoske nogometne klubove koji za vrijeme utakmice prodaju pivu itd. Jel' to gospodarska djelatnost? Da li će se država zbog toga propasti ako su oni danas zaradili 1000 kuna na toj utakmici, s tim će platiti nekakve troškove. Neće to nitko uzeti i odnesti doma. Ali istovremeno imate velike sportske priredbe gdje ti klubovi iznajme nekome da se bave s tom djelatnošću. Druga stvar, meni stvarno nije jasno da uopće tu govorimo o nekakvoj gospodarskoj djelatnosti u Zakonu o udrugama ako smo to Zakonom o porezu na dohodak i porezu na dobit jasno definirali. Ako netko ostvari toliko i toliko prihoda, a neprofitna je organizacija dužan je na to obračunati i platiti porez na dobit. Prema tome, čemu ulazimo u nešto što je već definirano lex speciallis zakonima. Ali na žalost mi u Hrvatskoj očigledno želimo biti gazde po nekoliko osnova. Iskreno govoreći meni nije jasno ako ministarstvo samo još jednu rečenicu, Ministarstvo uprave donosi ovaj zakon

u sportu koje je krenulo pompozno glasno kao što je i inače sadašnji ministar bio glasan i dok je u Saboru vodio tijela. Čini mi se baš da je bilo Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije. Tada je korupcija imala drugi smisao nego što ima danas, imala je drugi značaj nego što ima danas. Ali ja sam uvjeren samo naravno da ministar Bauk to ne može reći. Pa on bi bio u stvari najsretniji da može kolegi Jovanoviću prenijeti u nadležnost kao što to neki drugi rade sporazumima kod javnog bilježnika da mu može prenijeti u nadležnost brigu oko sportskih klubova i da resorno ministarstvo koje se za čudo zove znanost i obrazovanja i sporta bude onda i nadležno za sport, pa da nadzire rad klubova ne tamo gdje se radi o isušivanju močvare nego uvijek i kada se registriraju i kada ostvaruju gospodarsku djelatnost pa od nje ostvaruju profite kao što je to logično za trgovačka društva kakvih imamo u nogometu. Možda imamo i negdje drugdje i sve bi bilo puno jasnije. Ovako zakon koji regulira filatelističko društvo, društvo za gledanje ptica u šumarku ili društvo koje potiče borbu pijetlova nema previše veze sa radom sportskih klubova i zbog toga je naš prijedlog, a bit će i sastav naših amandmana da se sportski klubovi izuzmu od primjene Zakona o udrugama.

o tome da čujem, slušam, gledam, vidim itd. I želio bih odgovoriti na neke od ovih navoda. Dakle, prvo što se tiče Ureda za udruge, hajmo od njega početi. Dakle, mislim da je malo nezasluženo dobio kritiku što se tiče financijskih financijskih sredstava. Dakle, on prikuplja podatke od tijela državne uprave koliko je financijskih sredstava podijeljeno, odnosno dodijeljeno temeljem raznih osnova. Iz izvješća koje ste citirali to je za 2012. u jednoj stavci kaže da taj ured u 2012. nije nikome, odobrio je nula. U 2011. je imao 3 milijuna kuna čini mi se. Ali podaci za 2013. govore, dakle da je od strane državnog proračuna i proračuna županija, gradova i općina negdje milijardu i 200 milijuna kuna za 2013., milijardu i 200 milijuna kuna od čega je iz državnog proračuna 570, iz gradskih proračuna 411, iz županijskih proračuna 270 milijuna kuna. Obzirom da je 2013. bila predizborna godina za lokalnu samoupravu onda mislim da je taj podatak, u lokalnoj samoupravi da su bili malo izdašniji nego prethodnu godinu. Ali nemam usporedne podatke. Također što se tiče iznosa sredstava ona su na razini iznosa koji su bili, dakle za 2012. godinu iz državnog proračuna dodijeljeno najmanje sredstava od prethodnih nekoliko godina. Najviše je dodijeljeno, dakle 2008. 368 milijuna kuna, onda je dolaskom krize to smanjeno, pa je 2009. bili 282 i i nakon toga je to išlo na razinu 230 milijuna kuna iz državnog proračuna. Od igara na sreću je to oko 250, negdje nekad više, nekad manje. Dakle, to je što se tiče točnih brojeva. kad je gospodin Mlakar govorio o vladinom sektoru, dakle onda je vjerojatno mislio u množini Vlade. Nije bilo politički obojano zato što je činjenica da su i neke udruge u zadnje vrijeme bile aktivne i na strani političkih stranaka opcija koje zastupaju, dakle sadašnju opoziciju bilo na gradskoj, bilo na državnoj razini. Prema tome, očito je da tu postoje određene i lako su više-manje prepoznatljive te činjenice. Što se tiče udruga koje ste spomenuli, da, imao bih i ja primjedbi isto na njihovo djelovanje, a imam i pohvala vjerojatno. I još nešto što se tiče financiranja lista novina koje ste spomenuli, također bile su financirane i za vrijeme prošle Vlade i uvijek se to politički ocjenjivalo kao kupovanje koalicije koja je tada bila između dvije političke stranke, neću ih sada imenovati. Tako da tu ne bih širio raspravu. Ajmo sada o sportskim udrugama. Mi smo u članak 1. zakona stavili izrijekom napisali a to je da se ovim zakonom uređuje osnivanje i pravni položaj itd. udruga osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Dakle kada bi mi sada u članak 1. izuzeli sportske udruge onda se postavlja pitanje koji bi se zakon odnosio na sportske udruge? Onda ne bi bio nijedan zakon koji bi se, kada bi sada donijeli tu odredbu ne bi se više na sportske udruge odnosio nijedan zakon. Ja nisam siguran jesam li to rekao na prošlom čitanju, ali sasvim sigurno ne morate uopće ne dvojite u to da bi bio sretniji kada bi drugostupanjsko tijelo za rješavanje registracijskih pitanja sportskih udruga bilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno resorno tijelo koje se tiče sporta. Dakle, što se tiče prvog stupnja tu nema neke razlike. Ljudi bi donijeli papire u Ured državne uprave i sasvim je svejedno hoće li to biti u Službi za opću upravu ili Službi za društvene djelatnosti što se tiče registracije. Pitanje drugog stupnja i rješavanja je pitanje da li će to poslati Ministarstvu uprave ili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Dakle, ne bih imao ništa protiv da se Zakonom o sportu kao posebnim zakonom propiše da je drugostupanjsko tijelo resorno ministarstvo. ministarstvo. I za bilo koji drugi resor i za bilo koju drugu djelatnost da se propišu ta ministarstva. Tako da bi vjerojatno Ministarstvo uprave bilo drugostupanjsko tijelo za udruge nacionalnih manjina i još možda nekoliko djelatnosti koje obuhvaća Ministarstvo uprave. Prema tome, osobno nemam ništa protiv da se to tako

Evo vidite ovo ministar samo 5 minuta pa 30 minuta pa ne može stići pa ću ja nastojati biti vrlo kratak. Mi smo da se izuzme iz ovog zakona sportske udruge predlagali kad se mijenjao Zakon o sportu pa smo predlagali vama u prvom čitanju ovoga zakona, čak ste nam napisali zašto nećete prihvatiti, ali nemojte ipak tako skrušeno doći sad da mi vama još napišemo i odredbe zakona kako bi to trebalo glasiti da bi se neki zakon mogao odnositi ili ne bi mogao odnositi. Tu postoji mnogo rješenja, od stupanja na snagu pojedinih odredbi do toga što će se dogoditi do trenutka dok ministar Jovanović ne shvati da je to njegovo područje i da bi trebao donijeti zakon. Ali ono o čemu ste govorili, meni je žao, teško je nama vama parirati, ali vi brzo čitate, ja sporo shvaćam je i tu problem. Vi govorite o pokazateljima 2013. godine o financiranju do kojih mi ne možemo doći. To je prva nekorektna naša rasprava jer ovaj ured o kojem ste vi govorili, a ja nisam govorio da je on sam financirao, je svoje zadnje izvješće dao za 2012. godinu koje je dostupno javnosti. Da, govorio sam o svim Vladama, govorio sam da je financiranje civilnog sektora ovakvog kakav je nedopustivo visoko s obzirom da država ima puno većih prioriteta od toga da financira mnoge od ovih udruga koje se nalaze kao korisnici sredstava. To je bio sukus moje rasprave, želio sam reći da ne može Hrvatska financijskom stanju kakvom je financirati udruge istom količinom sredstava kao i znanost. Da, dobro vidim da se u osnovi slažemo i meni bi lakše bilo rješenje da i drugostupanjsko tijelo, o tome govorim, drugostupanjsko tijelo za rješavanje prijepora u sportskim udrugama resorno ministarstvo. Onda se može postaviti pitanje lovačkih udruga da to bude Ministarstvo poljoprivrede ili nekih drugih udruga kulturnih da budu u Ministarstvu kulture. Ali obzirom na broj predmeta koji dolaze u drugi stupanj mi ćemo se nositi s time i izdržat ćemo taj pritisak. Tako da nije problem. Ukoliko resorna ministarstva to budu željela mi se sigurno nećemo opirati uključujući i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Imam 1,20 pa ću odgovoriti gospođi Glavak. Na dan 21. svibnja ukupan broj udruga je 51 266. Svaki 80 Hrvat je već u nekoj od udruga. Ako ih u prosjeku ima 10 to je onda svaki 8. Od tih udruga 17 199 je sportska djelatnost, od čega 11 000 sportovi na tlu, 1500 borilački sportovi. Tako da je svaki koliko je to 400 Hrvat u borilačkim sportovima itd., itd. I što se tiče osnivača udruga od 14 godina, dakle želio bih reći da je to rješenje u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta čiji je potpisnik RH, a u članku 15. se govori da države stranke priznaju djetetu pravu na slobodu udruživanja i slobodu mirnog okupljanja, a da u uživanju ovih prava ne mogu se postavljati nikakva ograničenja osim onih koja su u zajednici zakonski propisana i koja su u demokratskom društvu prijeko potrebna u interesu nacionalne i javne sigurnosti, javnog poretka, zaštite javnog zdravlja i morala ili zaštite prava i sloboda drugih. Dakle, nismo pronašli razloge u konvenciji kojima bi to ograničili i zato je ovakvo rješenje.

posebnog Zakona o sportskim udrugama. Nametnula se potreba i na neki način ste to i priznali. Zašto onda to na takav način ne regulirati? Postoje zakonska rješenja za tako nešto i prijelazna rješenja isto. Ali što se tiče ovog obrazloženja sad kojeg ste čitali za maloljetnike, iako mi nikako ne može biti jasno da ne dopuštate osobi mlađoj od 16 godini imati osobnu iskaznicu, a dopuštate od 14 godina da bude osoba ovlaštena za zastupanje udruge što je toliko protuprirodno i neprirodno. Onda, a pozivate se na prava djeteta, zašto ona ih diskriminiramo pa ne možemo maloljetnicima i poslovno nesposobnima, odnosno onima koji su lišeni poslovne sposobnosti omogućiti da mogu i zastupati i biti čelnici d.o.o. ili dioničkih društava ili društava s ograničenom odgovornošću? I kad se pozivate na obrazloženje, zašto samo navodite takve slučajeve istočno od Hrvatske? Ma mene uvijek interesira što je u Austriji? Uopće me ne interesira što je u Crnoj gori, Srbiji ili tamo negdje u Gruziji? Što je u Austriji, to prvo mora biti, što je u Austriji? I ako smo i s kim povezani i tradicionalno i kulturno i povijesno onda je to Austrija, a nikako Balkan ili Rumunjska, Bugarska ili Srbija ili neko drugo, Austrija. Što je u Austriji, to me prvo interesira? Hvala lijepa. Odgovor na repliku ministar Arsen Bauk. posebno spominju sportske udruge, to su članici od 46. do 59. čini mi se i vjerojatno to što ste rekli je točno i smatram da bi značajno olakšalo, i olakšalo funkcioniranje da se one specifičnosti koje imaju sportske udruge tako propišu. Međutim, u djelu registracije, registracije prestanka i osnivanja, ne znam što bi to bilo puno specifičnije. Dakle, u dijelu funkcioniranja, ovo što radi sportska inspekcija, da li treneri imaju licence, to nije stvar uprave, da li su zdravstveni pregledi napravljeni, da li je sigurnost sudionika u sportu osigurana, to mi se čini dio sportske inspekcije. Neće sportska inspekcija utvrđivati jel bio kvorum na skupštini ili da li im je istekao mandat. I to vrijedi i za sve druge inspekcije pretpostavljam. Što se tiče inspekcijskog nadzora udruga, njih provode Uredi državne uprave i središnja tijela po resorima. Dakle, imali smo slučaj u Novoj gradišci ovaj hrabro dijete, Zakon o humanitarnoj pomoći provodilo je nadzor resorno Ministarstvo socijalne politike i mladih u svom djelokrugu i funkcioniranje sa novcima Ministarstva financija. Dakle, nije što se tiče nadzora mislim da je to, to će biti više-manje u redu. E sada, što se tiče toga kako je u Austriji, tamo navodno samo dvije osobe mogu osnovati udrugu. Dakle, tu smo išli iznad njih. Što se tiče uspoređivanja, da tražimo ona rješenja koja su u svijetu, odnosno u Europi nama zemljama bliskim bez obzira radi li se to o

Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovani ministre sa svojim suradnicima, kolegice i kolege naime pred nama je baš konačni prijedlog Zakona o udrugama. Nakon, evo bilo je više kritika, gotovo ništa nije akceptirano, ali sigurno da je zakon bitan jel za ovaj zakon kao što smo nedavno čuli i od u to vrijeme pomoćnika, a dana ministra Lalovca, udruge izvrte u Hrvatskoj 12,7 milijardi kuna i sigurno da je taj zakon značajan. Gledajući ovaj zakon očekivali smo da će bit još nekih poboljšanja zakona ali sigurno da i članak 9. nakon što je usvojen Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija onda je možda trebalo više malo iskordinirati između dva ministarstva. maloprije je bilo riječi kako je bilo dosta replika iz HDZ-a na izlaganje upravo mog prethodnika, ali gledajući usklađenost po članku 9. onda moram priznati ministre da je između dva ministarstva trebalo više usklađenosti jel NGO nije isto što i DOO. I tako da gledamo ovaj prijedlog zakonskog rješenja da se može obavljat gospodarska djelatnost, no ne može se imati dobit onda sigurno da smo trebali malo više se pozabaviti sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija jer on je definirao prihod, znači od 230 tisuća kuna i taj zakon je usvojen. gledajući ovaj zakon onda članak 9. sigurno da treba se i fokusirati i na Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. NGO su važniji za razvoj civilnog društva i sigurno da se sve jedinice lokalne i regionalne uprave diče sa svojim, ja bih rekao udrugama posebice onim tradicionalnim jer znamo po pojedinim općinama, mjestima, selim da su ljudi s koljena na koljeno primjerice bili vatrogasci ili u nekim drugim udrugama koje su značajne za razvoj upravo pojedinih sela, općina i gradova kao što vidimo i danas kad su poplave po Slavoniji gdje itekako su značajna uprava ta pomoć ljudi koji žrtvuju pa često i svoj vlastiti život kako bi pomagale drugima. I zato i kažem da treba razdvojiti NGO-e od DOO i ovaj zakon to ne čini. Udruge se osnivaju slobodno i dobrovoljno i gledajući da imamo u Hrvatskoj 50 tisuća udruga, da imamo 9 757 zaposlenih i samo da plaće koštaju, ljudi koji su zaposleni u udrugama 866 milijuna kuna onda možemo reći da je to visoki iznos. No, maloprije je bilo riječi da na svakog Hrvata, tj. na svakog 85. Hrvata dolazi jedna udruga. Ali imamo mi i drugi problem po terenu. Često se znalo nakon provedenih natječaja uručivati ugovore o financiranju za neku godinu, onda vidite da ima ljudi pa jedan čovjek osnovao po 10 udruga. Tako da dobro je uručivat te udruge na koncu natječaja svakom pojedinačno da se vidi tko su ti ljudi, između sebe. Isto je važno da se znaju koji su to programi dobili određena financijska sredstva i ono što je važno, namjensko korištenje, a to su jedinice lokalne i regionalne uprave, također provjeravaju jer to je također također bitno. 12 tisuća i 500 udruga predaje svoja financijska izvješća, no kada gledamo da ih je 800 samo izbrisano u našoj RH, onda mislim da ih se malo kontrolira i da treba kontrola biti puno veća posebno kada govorimo o udrugama koje imaju prihod veći od 5 milijuna kuna, a takvih je oko 100 udruga u RH. I onda kada vidimo ovo zakonsko rješenje, da naći će se 3 djeteta od 14 godina i osnovati udrugicu i maloprije je bilo lijepo riječi da ministar dobro čuje, dobro vidi, a ministre mene zanima tko će to odgovarati kad 3 djece od 14 godina napravi neki problem? A toga će sigurno biti. Prema tome, mislim da su djeca od 14 godina premlada da bi vodila pojedine udruge, posebice ako su u pitanju veći prihodi pojedinih udruga. moje pitanje, ministre, koliko danas stvarno mislite da je udruga u RH, koje aktivno rade, no isto tako bitno je upravo volonterizam, no vidimo kad je u pitanju i profesionalizam od gotovo 10 tisuća zaposlenih da dosta ljudi u Hrvatskoj radi upravo u udrugama, no tu se otvaraju i perspektive. Otvaraju se perspektive kada govorimo o europskim fondovima i tu treba tražiti šansu i financiranje tih udruga jer kada gledamo od 12,7 milijardi kuna, da 2 milijarde kuna je izfinancirano iz općinskih, gradskih, županijskih i državnog proračuna, onda možemo reći da ne mali je iznos kojim kojim se financiraju udruge u RH. Ovim zakonom jeste ministre rekli, člankom 1. da se izdvajaju političke stranke, vjerske zajednice, sindikati, poslodavci, itd. No mišljenja sam kao što i političke stranke trebaju transparentno poslovati i svoja izvješća prezentirati na webu, mislim da bi to trebale činiti i udruge, posebno ove koje imaju nešto veći prihod pa možemo i prihodovno ih ograničiti koji su dužni da svoja financijska izvješća također objavljuju. Udruge se osnivaju upravo da bi se mijenjalo društvo, da bi se rješavali problemi, no često imamo i drugih prigoda i drugih saznanja putem medija. Ono što je dobro da se člankom 12., stavak 4. definira da moraju biti također definirani OIB-i i revizija članstva se radi, stavak 5. popis članova da mora biti na uvid, mislim da ima dosta udruga u RH koje nisu radili reviziju članstva. Također, članak 48., stavak 3., da je potrebno dvostruko više vremena od predviđenog za skupštinu da bi udruga funkcionirala, također mislim da je dobro, no isto tako i prekršajne odredbe za popis članova, članak 54., no članak 55. da li će biti dovoljna jedna godina za usklađivanje sa zakonom, mislim da neće. No evo, volio bih čuti i ministra. Ono što je imperativ i to mora biti imperativ, ne samo vas ministre, nego i Ministarstva financija i ostalih, da bude kontrola veća. Također, maloprije je bilo riječi o upisu u registar, mislim da se udruge mogu i brže upisivati u registar, prema tome tu treba možda dati mogućnosti da se taj prostor također ubrza. Također, kada govorimo o udrugama, onda ta financijska izvješća trebaju također … što sam rekao kao i političke stranke. Znači, najveća zamjerka nam je da, mišljenja smo da osobe od 14 godina neće moći voditi udruge ili možda definirati da barem među 3 osnivača, mora biti jedna osoba koja je sa 18 godina. … /Upadica se ne Prema tome, ovakvo zakonsko rješenje kao što je danas mora biti iskoordinirano i sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, posebno članak 9. Često vidimo na terenu da imate pojedinih birtija, a ustvari su udruge. Ne kažem, ovo što je rekao gospodin Šuker maloprije, da imate neke utakmice, itd., da se ljudi počaste, itd., ali ali imate isto tako i kafića za koje često kažu da su udruge. To je stvar koja se mora mijenjati i prilagođavati i novom vremenu i novim okolnostima. Hvala lijepo. Hvala potpredsjednice Sabora. Uvaženi kolega, malo vam se čudim u nekim stvarima, naročito kao lokalni, odnosno regionalni čelnik, prvo počnete govoriti o udrugama gdje ih hvalite i što se ja slažem apsolutno s vama da udruge zaista ističu vrijednosti i doprinose razvoju, ne samo razvoju, nego obogaćivanju i oplemenjivanju naših lokalnih regionalnih samouprava našeg udruga. Onda istovremeno krećete u razinu da su te udruge trošak, da 12,7 milijardi, to znamo, je ukupno negdje, se znalo koje se vrti oko samog njihovog djelovanja. Istovremeno, mi to znamo da najvećim dijelom do sada sufinanciranje i financiranje takvih udruga je bilo sa

Crveni križ sve je to što mi moramo već financijski izdvajati. Ostaju sada one druge udruge koje u svakom slučaju moraju raditi ali sada po novim uvjetima, po novim zakonima način da rade na programskim načelima. Onda se neće zaista dogoditi da se smijemo da li će tri člana napraviti nekakvu udrugu i onda će oni na nekakav način uzeti velike novce. Ma neće, jer ti ti ljudi ti članovi udruge neće moći dobiti novce, neće moći dokazati održivost nekog svog programa i projekta. Netko će konačno i uvodimo transparentnost i argumentiranost putem kontrole da se te udruge bar iz lokalnih sredstava koje najviše financiramo mogu kasnije kontrolirati i koordinirati. A ona sredstva ako dobiju iz svoje djelatnosti, što se slažem s vama da oko ovog dijela gospodarskih aktivnosti je dobar dio u sivoj zoni, tu trebamo dodatno zakonski regulativno praviti, ako imaju sposobnosti da dobiju sredstva iz privatnog sredstva odnosno iz fonda EU dapače svi

ali isto tako profesionalne vatrogasne postrojbi i neki drugi. Financiranje udruga nije definiran na takav način zakonom i vi možete svojevoljno na razini jedinice lokalne i regionalne uprave od vlastitih prihoda financirati programe udruga. No ono što želim reći da je mali dio udruga u nekoj sivoj zoni i to treba iščistiti. Nema puno takvih udruga kolega, vrlo je mali broj udruga koje su u sivoj zoni i prema tome ne treba bacati ljagu na 99,99% udruga koje dobro, pošteno rade i odrađuju svoj posao. A upravo zbog tog jednog malog dijela udruga se i zakoni trebaju mijenjati i prilagođavati. Udruge financiraju se projekti i većina jedinica lokalne i regionalne uprave sufinanciraju projekte, to nije trošak. Oni se u većini slučajeva kao što su fondovi nije to trošak nego se multipliciraju sredstva jer dovlače još nova sredstva. Prema tome itekako doprinose razvoju zajednice i našeg društva. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Pa kolega Bubalo spomenuli ste udruge koje su sada prve priskočile u pomoć stradalim u poplavama. Istina upravo u ovo vrijeme dok mi sada raspravljamo o Zakonu o udrugama, imamo brojne volontere koji bezrezervno daju sebe, daju svoje vrijeme, znanje, sposobnost kako bi pomogli drugima kako bi pomogli zajednici. Takvih humanitarnih udruga zacijelo ima jako puno. I u isto to vrijeme mi ćemo donijeti zakon koji propisuje da ćemo novčanom kaznom od 2 do 10 tisuća kuna kazniti za prekršaj udrugu koja npr. ne vodi popis članove udruga na način propisan ovim zakonom ili i uz to odgovornu osobu od tisuću do 5 tisuća kuna. Mislim da je to žalosno i da nakon ovoga malo je ljudi koji će biti spremni odgovornost za vođenje jedne takve udruge, da će malo biti onih koji će imati volju formirati i osnovati jednu takvu udrugu. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice, naime moramo sigurno čestitati svima i volonterima ali i mnogobrojnim udrugama koje su se aktivno uključile u pomoć i nose pomoć i takvih je puno. stvara se dvojba nakon ovakvih kažnjavanja, ako neki OIB niste prikupili, to sam maloprije u svom izlaganju, pitanje da li će se u godini dana moći sve te obrade napraviti. Posebno imamo osjećaj da se ministar fokusirao jer mišljenja je da većina udruga od tri člana. Imate udruga od desetaka tisuća članove. Evo npr. ja sam član jedne udruge koja broji više od 10 tisuća članova. Prema tome, tu treba imati itekako rezerve oko tog usklađivanja da ne dođe do kažnjavanja upravo volontera koji vrijedno rade i pošteno odrađuju svoj dio posla. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolegica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (ORaH)** Hvala vam poštovana potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege. Na samom početku izlaganja o Konačnom prijedlogu Zakona o udrugama želim reći da ću podržati donošenje ovog zakona zato što smatram da će ovaj zakon donijeti neke pozitivne promjene, posebice u smislu preciznijeg definiranja odredbi vezanih uz upravljanje udrugama i tijelima udruga, udruživanje udruga u saveze, poštivanja načela demokratskog zastupanja, te demokratskog očitovanja volje članova kod unutarnjeg ustrojstva udruge, stjecanju i raspodjeli imovine, te obavljanja gospodarskih djelatnosti. Naime, u potpunosti se slažem s predlagateljem Ministarstvom uprave da su nedovoljno definirane odredbe o nadzoru te kompliciranom postupku brisanja udruga iz registra, rezultirale time da danas u Hrvatskoj imamo gotovo 50 tisuća registriranih udruga, a tek nešto više od 800 je brisano iz registra što sigurno ne odgovara ni na koji način stvarnosti. Naime, ako Ministarstvo financija raspolaže s podatkom od 23,875 udruga upisanih u njihov registar u koji su se dužne upisati sve registrirane udruge, tek je približno 12,500 udruga obveznica predaje financijskog izvješća, jedini zaključak koji možemo donijeti je da postoji ogroman jaz između broja registriranih i stvarno aktivnih udruga. To je situacija koja definitivno zahtjeva sređivanje stanja. Brine i netransparentnost u financijskom poslovanju što se pokušava urediti još jednim zakonom o kojem smo relativno nedavno imali priliku raspravljati u Saboru u prvom čitanju, a to je Prijedlog zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Činjenica je da nisu dovoljno razrađeni uvjeti dodjele financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora odnosno da postoje različiti standardi u postupanju na državnoj i lokalnoj razini što otvara veliki prostor za manipulacije pa i zloupotrebe u korištenju sredstava za opće dobro. Postavlja se pitanje što su to uopće programi i projekti za opće dobro i koje su to udruge čija je uloga rad za opće dobro. Osim toga želim spomenuti da sam bila i još uvijek jesam članica nekoliko udruga od kojih su neke stručne, odnosno profesionalne, neke su registrirane za promicanje održivog razvoja, očuvanja okoliša i slično. I moj je dojam da mnogi članovi i članice udruga nisu dovoljno informirani niti upoznati sa zakonima i podzakonskim propisima koji reguliraju djelovanje udruga ali ni sa temeljnim dokumentima udruga kojih su članovi i članice a to su programi i statuti tih udruga. Iako ću podržati donošenje ovog zakona smatram da u zakonu postoje i određeni nedostaci koje je nužno korigirati. Obratilo mi se više različitih predstavnika i predstavnica udruga pa koristim ovu priliku kako bih upozorila na njihove primjedbe i iznijela njihove prijedloge poboljšanja odredbi prijedloga zakona. Na prvom mjestu to je Udruga Sjaj koja promiče društvenu afirmaciju osoba sa duševnim smetnjama i koja upozorava da odredba iz članka 11., stavka 6. kojom je propisana osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo osoba sa potpunom poslovnom sposobnošću nije u skladu ni sa predloženim obiteljskim zakonom a ni sa važećim odredbama Ustava. Naime, u članku 234. stavak 2 Konačnog prijedloga Obiteljskog zakona propisano je da neka osoba ne može biti potpuno lišena poslovne sposobnosti a stavak 1. iste odredbe propisuje da se neku osobu može lišiti poslovne sposobnosti smo djelomično i to u ograničenom opsegu i to samo kada se ona nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa ili kada ona ugrožava takva prava, potrebe ili interese drugih. Člankom 16. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske propisano je da svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. I odredbama važećeg kao i predloženog Obiteljskog zakona propisano je da lišavanje poslovne sposobnosti prethodi poseban izvanparnični postupak kada u svakom pojedinom slučaju o tome odluči sud. Odredbom iz članka 11. stavka 6. Konačnog prijedloga Zakona o udrugama propisano je zakonsko ograničenje poslovne sposobnosti za zastupanje udruge za sve osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti bez obzira na opseg lišavanja a koje je automatsko i ne predviđa mogućnost neposredne sudske zaštite. Pa je tako ograničenje u suprotnosti sa citiranom odredbom Ustava Republike Hrvatske da se ograničenje prava primjenjuje u svakom pojedinom slučaju. Udruga Sjaj predlaže stoga da se amandmanom izmijeni odredba iz članka 11. stavak 6. Konačnog prijedloga zakona na način da glasi: "Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u djelu sklapanja pravnih poslova.". Taj amandman je od Udruge Sjaj preuzeo i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pa apeliram na Vladu da uvaži ovaj amandman i da na taj način korigira ovu odredbu. I udruge za zaštitu okoliša okupljene u Zeleni forum upozoravaju na neke odredbe prijedloga zakona koje mogu biti problematične pa i štetne u provedbi zakona. Smatraju da cijelom prijedlogu nedostaje definicija termina udruga koja djeluje za opće dobro jer iz teksta zakona nije jasno koji su projekti u toj kategoriji a koji nisu. Pa predlažu da se termin definira u skladu sa ustavnom odredbom iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske, odnosno citiram: "Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.". Dakle, u ovim, dakle sferama postoji osnova za utvrđivanje općeg, odnosno javnog interesa. Zeleni forum predlaže korekciju članka 16. kojom bi se u skladu sa modernim tehnološkim trendovima omogućilo da se odluke donose ne samo neposrednim već i elektroničkim glasanjem. I Zeleni forum i predstavnici većeg broja udruga nacionalnih manjina predlažu korekciju članka 34. stavka 3. koji glasi: "Udruga koja provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirana iz javnih izvora ne može sudjelovati ni davati potporu političkoj stranci ili drugim osobama u izbornoj promidžbi.". Naime udruge se pribojavaju da bi se ova odredba mogla koristiti protiv udruga ukoliko bude preširoko tumačena a posebice je to lako moguće kod udruga koje se bore za zaštitu okoliša jer bi se neka njihova aktivnost mogla tumačiti kao potpora nekoj političkoj stranci. A u slučaju protivljenja nekom projektu kao potpora političkim konkurentima opcije koja se zalaže za provedbu tog projekta. Zbog sličnih razloga ovoj se odredbi protive i aktivisti nacionalnih manjina pa apeliram na Vladu Republike Hrvatske da podrži amandman Odbora za ljudska prava kojim se u ovom članku umjesto riječi sudjelovati niti davati stavljaju riječi "davati financijsku i materijalnu potporu" a što smatram da je bio i smisao ove odredbe. Nadam se da će predlagatelj, ministarstvo, odnosno Vlada usvojiti ove primjedbe i na taj način poboljšati i olakšati provedbu ovog zakona u praksi. Hvala lijepa. Kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Dakle moderna demokratska društva karakterizira postojanje tri sektora: javni koji je predstavljen državi, privatni koji predstavlja tržište i građanski koji predstavlja civilno društvo. Naravno udruge su samo jedan od dijelova civilnog društva i udruge nisu isključivi dio civilnog društva ali su izuzetno bitna komponenta civilnog društva i djelovanja u modernom civilnom društvu. Naime koja je uloga udruga i uopće udruživanja pojedinaca u modernoj demokraciji, odnosno rekli bi u modernoj, liberalnoj građanskoj državi? dvije, dva seta razloga zbog kojih se netko, odnosno grupa građana odlučuje na okupljanje u udrugu kao neku, kao formalno pravni definirani okvir za njihovo djelovanje. To je prvo prije svega zaštita ljudskih prava i sloboda. I udruge su djelom upravo iz ovakvih pokreta i nastale. A drugi je kako je zakon definiran. Dakle, radi ekoloških, humanitarnih, informacijskih, kulturnih, nacionalnih, socijalnih, prosvjetnih, sportskih, tehničkih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih ciljeva i uvjerenja. Ulogu udruga svi jako dobro znamo, skreću pažnju na određene probleme, senzibiliziraju javnost na postojeće probleme, nude rješenja za te probleme, artikuliraju stavove određene grupe građana bilo o njihovim stavovima, svjetonazorima ili pogledima na određene društvene tokove i situacije. Ali isto tako često i aktivno se uključuju u društvo različitim projektima aktivnog sudjelovanja u zajednici prije svega na čelu volonterskog djelovanja. Ali kao što smo i do sad u raspravi čuli postoji drugih vidova, dakle uglavnom na volonterskoj bazi rade na boljitku ili općem dobru, na boljitku društva u kojem djelujemo. Ono što zakon želi postići je naravno osiguravanje učinkovitog pravnog okvira za djelovanje udruga. Kao zakonodavcu i kao predstavniku ovoga javnog u dijelu modernog demokratskog društva nama je bitno da i ovaj zakonski prijedlog stvara preduvjete za djelotvorno financiranje programa i projekata od općeg interesa u Republici Hrvatskoj. Jasnije se uređuje financiranje, osnivanje, pravni položaj, imovina, statusne promjene, nadzor, gašenje udruga itd., te upis stranih udruga u Republici Hrvatskoj što je postala i naša stvarnost sa trenutkom ulaska u EU. Naravno tu bih posebno naglasio ovaj financijski aspekt, iako kako je već bilo rečeno raspravljali smo i o načinu na koje će računovodstvo voditi neprofitne organizacije i koje će biti u detalje riješene jednim drugim zakonskim prijedlogom. Ali u onome smislu u kojem udruge konzumiraju javni novac. Jasno je da se udruge ne financiraju isključivo iz javnog novca. Postoje članarine, donacije građana, firmi itd. Ali tamo gdje se javni novac, dakle daje udrugama te su udruge dužne naravno transparentno trošiti taj javni novac, podnijeti izvješće o njegovom trošenju i naravno rezultatima, odnosno da li su određeni projekti polučili rezultate koje je javni novac financirao. Već govornici prije mene su spomenuli da je ova transparentnost, odnosno praćenje rada udruga da varira, varira od državnog nivoa prema lokalnim, a onda i na samim lokalnim postoje razlike među županijama, gradovima i općinama u njihovom provođenju. Na žalost mogu ustvrditi sa ove govornice da postoje jedinice lokalne samouprave kojima je najbitniji novac predviđen za djelovanje udruga podijeliti, a da kasnije udruge nikad i ne pitaju kako su taj novac potrošili ili pišu neka izvješća reda radi. Budući da se radi o javnom novcu, novcu poreznih obveznika, u ovom slučaju poreznih obveznika sa područja jedinica lokalne samouprave mislim da bi tu trebalo staviti poseban naglasak i naglasiti njihovu odgovornost u trošenju novca, odnosno odgovornost u ovom slučaju jedinica lokalne samouprave koje taj nadzor nisu provele, odnosno nisu tražile, evaluirale projekte koje su financirale. Financiranje projekata radi projekata ne bi trebala biti sama sebi svrha posebno ako javni novac trošimo na projekte koje nikad nećemo evaluirati i nikad nećemo znati da li su stvorili dodanu vrijednost zbog koje su financirani bilo da je ona humanitarna, ekološka, svjetonazorska, obrazovna ili neka druga. Ovaj zakon doživljavam kao bitan pomak u normativnom vidu djelovanja udruga u Republici Hrvatskoj. O tome je već dosta bilo rečeno i od strane samog predlagatelja, govornika prije tako da tu ne bih dužio. Ono što bih još želio podcrtati je bitan problem koji vidim u djelovanju udruga koje se financiraju javnim novcem. Naime, članak 34. prijedloga zakona kaže da udruga koja provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirana iz javnih izvora ne može sudjelovati niti davati potporu političkoj stranci ili drugim osobama u izbornoj promidžbi. Jasno je da udruge mogu sudjelovati u političkim kampanjama, davati podršku bilo pojedincima, bilo strankama za koje misle da najbolje artikuliraju rješenje njihovog problema ili svjetonazore i slično, no ne ukoliko se financiraju iz javnog novca. Imamo situacije i reći ću i gdje, dakle u Baranji gdje jedna udruga građana upravo to radi. Ali ne bih išao tako daleko da to, dakle daju podršku, sudjeluju u kampanji, čak se njihov logo pojavljuje na promidžbenim plakatima jedne političke stranke, čak su predsjednici tih udruga se nalaze na listama političkih stranaka, bivaju izabrani u predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i sudjeluju, znači direktno i konkretno u političkom životu svojih lokalnih zajednica. Postavlja se pitanje onda za čega nam služe političke stranke, za čega postoji institut grupe građana, odnosno kandidata grupa građana, odnosno liste grupe građana itd. Na žalost zakon u prekršajnim odredbama ne predviđa nikakve sankcije, stoga bi se ovaj problem mogao riješiti na dva načina bilo da se članak 54. koji predviđa prekršajne odredbe dopuni sa jednom alinejom koja će se odnositi upravo na ovaj prekršaj ili da se to riješi posebnom uredbom ministarstva, dakle koja onda može jasnije definirati o kakvim se tu kršenjima radi. Budući da kao što sam rekao i još jedanput podcrtavam postoji legitimni vid političkog djelovanja udruga, dakle bilo kroz potpore, bilo kroz sudjelovanje u kampanju određenih političkih stranaka ili pojedinaca, ali ne dok se financiraju javnim novcem. Jer što vam se dešava pogotovo u manjim sredinama? Lokalni čelnik vas plaća, vi radite za njega. Znači bilo da agitirate, bilo da na neki drugi način doprinosite njegovoj kampanji ili njezinoj, bilo javnom podrškom itd. Dakle, po meni to je neprihvatljivo ponašanje, po meni smisao udruga uopće nije to. Naravno da je svim građanima Republike Hrvatske dopušteno političko djelovanje, ali za to postoje drugi instrumenti kao što sam rekao bilo političke stranke, bilo kandidacijske liste grupe građana. Da zaključim. Po meni ovaj zakon predstavlja poboljšanje dosadašnjih zakonskih okvira. Zato ćemo ga i podržati. A evo predlagatelju bih ostavio da eventualno razmisli o dopuni ili o mogućim drugim načinima na koje se može regulirati ova anomalija koju smo zapazili što se tiče političkog djelovanja udruga. Hvala vam lijepo. mene zadivljuje kad iz redova Kukuriku koalicije čujem tako divne ocjene uvijek na račun lokalne samouprave. Vama je lokalna samouprava uvijek kriva, ja ne znam što je toliko mrzite. Ona je kriva za probleme u poplavama, ona je kriva za udruge, ona je kriva jer neke udruge je podržavaju, čelnici lokalni svašta rade. Govorili ste o nekoj udruzi koja se nalazi na nekim listama, nekim plakatima. Pa dajte recite imenom i prezimenom o kome se radi, nemojte ostavljati sada javnost i nas ovdje u nedoumici, progovorite. Vrlo je jednostavno, govorite konkretno, nemojte upotrebljavati neki lokalni čelnici, neke udruge, neke lokalne samouprave. Dajte budite jedanput konkretni u tim stvarima. I tu bih stao. Znam da područje je sklisko, ali sklisko je, ja ne bih rekao da je sklisko u tome što ti ljudi su bili na listama, bili na plakatima i sudjeluju u lokalnoj samoupravi. Mrziti jedinice lokalne samouprave, takve kvalifikacije koristite? Pa dajte kolega molim vas! I ja sam se natjecao za čelnika jedinice lokalne samouprave. Tako da znam jako dobro probleme lokalne samouprave. I nije istina da ćete sa ove strane sabornice čuti samo loše kvalifikacije o jedinicama lokalne samouprave, baš suprotno. Ako se sjetite nekih rasprava koje smo imali i o sportu, ali i o razvoju civilnog društva kao takvog upravo smo istaknuli važnost jedinica lokalne samouprave, njihov ogroman doprinos u razvoju oba vida društvenog djelovanja. Hvala. izvolite. **Mirković, Željko (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dozvolite i meni da u ovo kasno popodne kažem nekoliko rečenica o predloženom zakonu. Kao što smo već čuli donošenjem Zakona o udrugama 2001. godine učinjen je korak naprijed u jačanju autonomije u radu udruga kao privatno-pravnih osoba koje osnivaju i kojima upravljaju njihovi članovi, a postavljeni su i temelji za razvoj mjerila, kriterija i postupaka za proračunske dotacije projektima i programima o interesima za opće dobro koje provode udruge. Ipak tijekom više od 1 desetljeća primjene zakona uočen je niz problema i niz poteškoća u njegovoj primjeni zbog čega se nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću odlučilo pristupiti izradi prijedloga novog Zakona o udrugama. Nedovoljno jasne odredbe o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanje udruga u saveze, članstvu, skupštini, poštivanju načela demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova kod unutarnjeg ustroja udruge, stjecanju i raspodjeli imovine te obavljanju gospodarskih djelatnosti nerijetko u praksi dovode do različitih tumačenja i neujednačene primjene odredbi zakona. Nadalje, neprecizne odredbe o nadzoru ali i odveć složen postupak likvidacije brisanja udruga iz Registra udruga imaju za posljedicu kako smo već danas nekoliko puta čuli 50 tisuća registriranih udruga i tek nešto više od 800 izbrisanih od uspostave samog registra što zasigurno ne odgovara stvarnom stanju. Podaci o samo 21 500 udruga upisanih u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija u koje su se dužne upisati sve registrirane udruge te oko 12 500 udruga obveznica predaje financijskog izvješća upućuju na veliki raskorak između broja registriranih i stvarno aktivnih udruga. Isto tako još uvijek nisu dovoljno razrađeni uvjeti dodjele financijske podrške udrugama iz javnih izvora te postoje različiti standardi u postupanju kako na državnoj tako i na lokalnoj razini pa time i mogućnosti različitih zlouporaba u korištenju sredstava iz javnih izvora namijenjenih za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro. Ovim zakonom veća javnost, odnosno transparentnost rada udruga kad koriste sredstva iz javnih izvora nužna je radi jačanja povjerenja građana i javnosti u svrhovitost izravnog i neizravnog financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro ali i radi omogućavanja članovima udruga i zainteresiranoj javnosti da se redovito upoznaju s temeljnim aktima, djelatnostima i rezultatima rada udruga te provode nadzor u područjima od njihova interesa. Bitne izmjene u odnosu na važeći zakon utvrđena su načela djelovanja udruge. Načelo neovisnosti javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu. Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u poduzimanju radnji koje se odnose na osobna imovinska prava ali uz zakonom propisan postupak. Članstvo maloljetnih osoba i punoljetnih osoba lišenih poslovnih sposobnosti u poduzimanju radnji koje se odnose na osobna imovinska prava te način njihova sudjelovanja i eventualno odlučivanje mora se propisati statutom. Ali uz zakonom određene uvjete radi njihove zaštite. Proširen je obvezni sadržaj statuta s ciljem olakšavanja rada tijela upravljanja, uređena su i pitanja statusnih promjena odnosno promjena pravnog položaja udruge izvršenog na osnovu odluke nadležnog tijela u skladu sa statutom i ovim zakonom pri čemu se misli na pripajanje, spajanje i podjelu udruge. Uvođenjem statusnih promjena kao novog poglavlja u Zakonu o udrugama odgovara se na stvarne probleme i situacije u kojima se udruge nalaze u svakodnevnoj praksi. Ujedno se statusne promjene ističu i kao dodatni razlog za prestanak postojanja udruga dodatno se preciziraju nadležnosti za obavljanje nadzora nad radom udruge. Posebnim poglavljem uređuje se pojam statusnih promjena kao što su pripajanje, spajanje i podjela udruge. Pripajanje jedne ili više udruga drugoj upisuje se u Registar udruga. Pripajanjem se prenosi ukupna imovina jedne udruge drugoj udruzi, na osnovu odluke o pripajanju spajanje i osnivanje nove udruge na koju prelazi ukupna imovina dvije dvije ili više udruga koje se spajaju. Na postupak spajanju udruga odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Zakona o pripajanju. Spajanjem prestaju postojati udruge koje su se spojile a novonastala udruga smatra se novom udrugom na koju se odgovarajuće primjenjuju odredbe ovog Zakona o registraciji. Udruga se može i podijeliti na dvije ili više udruga. Odluka o podjeli udruga ima pravni učinak osnivačkog akta na postupak podjele odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog zakona, Zakona o pripajanju udruge. Podijeljena udruga prestaje postojati, a na postupak upisa novonastalih udruga. Primjenjuju se odredbe ovog Zakona o upisu u registar udruga, udruge nastale podjelom odgovaraju solidarno za obaveze podijeljene udruge. Udruge nastale podjelom upisuju se u registar udruga nakon razgraničenja sredstava, prava i obaveza pri tom se i dalje primarni nadzor povjerava članovima udruge, unutarnji nadzor te ostalim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, upravni nadzor Ministarstvu uprave, inspekcijski nadzor nad radom udruga nadležnim uredima, inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti udruge nadležnim ministarstvima odnosno drugim tijelima državne uprave, a Ministarstvu financija nadzor nad financijskim poslovanjem udruga i i podnošenje propisanih financijskih izvješća. Posebno se detaljno propisuje opseg i postupak provođenja inspekcijskog nadzora. Inspekcijskim nadzorom nad radom udruge iz stavka 1. ovog članka smatra se nadzor koji se odnosi na to prijavljuju li udruge sukladno članku 28. ovog zakona, promjene statuta, naziva, adresu sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada ili rabe li u pravnom prometu podatke o promjenama odnosno postupaju li po promjenama prije nešto su upisane u registar udruga. nazivi, skraćeni naziv, oblik i sadržaj u kojem su upisani u registar udruga, održavaju li sjednice i skupštine, dostavljaju li zapisnike s redovitih sjednica skupština udruga, vode li popis članova udruge na način propisan ovim zakonom, te jesu li prestale djelovati sukladno članku 49. stavka 1. točka 2., 3. i 6. ovog zakona. Sukladno zahtjevima iz prethodne javne rasprave, inspekcijski nadzor nad radom udruge obavlja nadležni ured, odnosno provodi ovlašteni državni službenik na vlastitu inicijativu ili na inicijativu podnositelja predstavke te je dužan poduzeti, odnosno narediti mjere otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u određenom roku, izdati obveze i prekršajni nalog. Inspekcijski nadzor nad djelatnosti udruge obavljaju nadležne inspekcije ovisno o djelokrugu rada udruge. Niz otvorenih pitanja o ovom području, kao što je primjerice klasifikacija udruga prema ciljevima njihova osnivanja i djelovanja, ujednačeno postupanje nadležnih ureda u vođenju registra udruga, opseg podataka koji se javno objavljuju i slično trebao bi biti riješeno pravilnikom o registru udruga i registru stranih udruga koju bi ministar nadležan za poslove opće uprave trebao donijeti u roku od 60 dna od dana stupanja na snagu zakona. I na kraju, vodeći se bitnim izmjenama ovog zakona u prijelaznim i završnim odredbama, a utvrđena je obveza udruga da u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje statute sa zakonom.

evo nekoliko stvari i možda i pitanja predstavnicama ministarstva, možda neko i pojašnjenja vezano uz neke članke ovog zakona za koji osobno ne mogu glasat zbog onog dijela vezanog na osnivanje udruge. Naime, …/Govornik se ne razumije./… si da nakon više od 15, 16 godina rada u lokalnoj samoupravi, što kao pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti, što kao gradonačelnik jednostavno većina udruga koje se osnuju dolaze u grad ili u općinu na tu kopanju gdje se traži financiranje. I mi kad omogućujemo zakonom da jedna obitelj osnuje udrugu, kad još to omogućimo da majka ili otac sa dvoje djece, jedno od njih može osnovati udrugu onda definitivno dovodimo u pitanje stvarni interes osnivanja udruga, posebno ako nismo definirali i stavili uvjete vezane na prostor, vezane na financiranje. Jer, ovdje je već puno govoreno o sportskim udrugama, a ja moram reći iz iskustva da definitivno danas čovjek u jednom trenutku može osnovat udrugu, sportsku udrugu, formirati jednu ili dvije ekipe, plasirati se u nekom sportu na viši rang natjecanja i najedanput doći po financiranje u proračun, traženje prostora, traženje uvjeta, rađenja pritiska, a prije kad je osnivana udruga nitko nije pitao kako i na koji način će taj klub ili ta udruga djelovati. Ovo govorim iz konkretnih primjera, mogu ih argumentirati, oni dakle kasnije narušavaju ukupni sustav, stvaraju nervoze unutar ukupnog sustava, čak se pojavljuju sportovi, isti sportovi u manjim gradovima, u manjim općinama, pojavljuju se neki rivaliteti između pojedinaca koji su trenutno moćni i možda gospodarski, pa si to mogu dozvoliti. I oni koriste ovakav način da na neki način malo sebe dokažu i pokažu. Dakle, mislim da bi u zakonu trebalo svakako definirati i materijalne uvjete i jednu projekciju financija od kuda će se financirati, ali sa 3 člana od kojih mogu 2 osobe biti od 14 godina, mislim da to nije moguće provesti. Dakle, ovdje je pritisak na jedinice lokalne samouprave vrlo velik i uloga jedinica lokalne samouprave u radu udruga je vrlo velika, a na neki način, jedinica lokalne samouprave kod osnivanja udruge definitivno nema ama baš nikakvih prava da ju ocijeni pozitivnom i dobrom ili ne ocijeni, da traži neke podatke, da ju može uvrštavati u neke svoje programe. Nadalje, stvar koja je odmah vezana na osnivanje je vezano na pojam područja djelovanja. Tu imam upit, dakle, u članku 13. se spominje teritorijalno područje djelovanja, a u članku 20. se spominje područje djelovanja, da li se to odnosi na ono gdje se bavi ili čime se bavi udruga, dakle to je pitanje za ministra.A u drugom dijelu također se spominje udruživanje u istoj djelatnosti ili različitom, da li se radi o … istoj djelatnosti ili istom području djelovanja, da li na području gdje djeluje ili djelatnosti kojom se bavi. Također, vezano na brisanje udruge iz registra i likvidatora. Ja mislim da bi trebalo u članku 50. dodati da likvidatora može imenovati nadležni ured državne uprave jer ako je udruga od 3 člana i oni se ne sastanu više, tko će imenovati likvidatora od tih ljudi koji se više nisu sastali, znači nekome bi se moralo ostaviti mogućnost da sa strane imenuje likvidatora koji bi trebao provesti, dakle brisanje udruge, likvidaciju udruge. Ono što mi se ne sviđa je onaj dio u zakonu koji govori o tome da će se, ne znam, imovina nakon što se napravi taj posao dodijeliti nekoj udruzi sličnog, da velim, da apsolutno imovina treba biti uvijek dodijeljena nakon postupka lokalnoj samoupravi, a da lokalna samouprava zna dobro na koji način i kome će to dodijeliti, naravno da će to većinom dodijeliti onim onim udrugama koje se bave sličnom djelatnošću. I mislim također da bi morali malo razmisliti o automatskom brisanju jer većina problema nastaje kod razmimoilaženja, razilaženja u takvim udrugama da na kraju … nema to tko provesti nego da možda se iskoristi onaj model, ako netko stvarno nije proveo postupak da se automatski udruga, ako nije održao, ne znam, skupštinu dvije godine ili koliko se ovdje također u zakonu propisuje, da se udruga automatski briše i da u principu lokalna samouprava preuzima tu imovinu koju ima i raspolaže dalje s njom. uz tih nekoliko opaski i stvarno problem ovaj sa ta 3 člana osnivača udruge, bez tih materijalnih i financijskih elemenata, definitivno mislim da zakon nije dobar i da će on nanijeti još više problema, da će u svemu tome stradavati lokalne samouprave, iz tih razloga, bez ovakvih poboljšanja, definitivno nisam spreman poduprijeti ovaj zakon. Damir (SDP)** Hvala potpredsjednice. Evo, kolega, vidi se da 15 godina ste u lokalnoj samoupravi jer pokušavate štiti isključivo lokalnu samoupravu i čelnike lokalne samouprave. Pa tko će financirati udruge u gradovima i općinama ako ne lokalna samouprava. Nikako se ne mogu složiti s vašom idejom da bi jedinice lokalne samouprave trebao netko pitati kod osnivanja je li ta udruga vrijedna osnivanja. valjda ćete procijeniti kada rade godinu, dvije, da li im trebate dati sredstva. Znamo kako to nažalost funkcionira u većini jedinica lokalne samouprave, novac dobiju one udruge koje su bliske vlasti. Pa nemojmo onda još im onemogućiti osnivanje jer se ne sviđaju gradonačelniku. Hvala lijepa. Branko Hrg, odgovor na repliku. **Hrg, Branko (HSS)** Poštovani kolega, ja sam samo naveo probleme s kojima se srećemo i rekao sam da se radi prvenstveno o udrugama u sportu. A kad se osnuje udruga u sportu, kad se klub registrira, kad uđe u sustav natjecanja, onda taj klub traži ili stadion ili igralište ili dvoranu i traži termine u toj dvorani, a uz to se učlanjuje u zajednicu sportskih udruga po drugom zakonu i počinje funkcionirat jer ga zajednica sportskih udruga mora primiti praktički u sustav u kojem i onda dolazimo do problema. Znači, normalna je stvar, ne zato što se sviđa čelniku lokalne samouprave ili ne sviđa da se o tome raspravi prije, da se točno zna kako će taj klub funkcionirati, koliko će okupljati djece, koliko mladih, gdje će se natjecati, koji su mu ciljevi, u kojem će rangu se natjecati i na taj način se i tim klubovima, udrugama koje se osnivaju praktički otvara jedan put, jedan kvalitetan način rada. U tome je poanta priče. I nemojte opet govoriti o tome kako se nekom lokalnom čelniku sviđa ili ne sviđa, to nema veze s tim. Nema lokalnog čelnika, vjerujem barem, možda postoje iznimke, koji ne želi imati udruge, koji ne želi imati klubove, koji ne želi imati mlade koji se bave sportom ili nekom drugom djelatnošću. Ali definitivno mora znati što se događa da bi mogao osigurati uvjete rada, ako to ne zna unaprijed, pogotovo u sportu, vrlo je to teško napraviti. Poštovana predsjednice, poštovani kolege. Pa ja pozdravljam da se napravi red u udrugama, udruge … različite aktivnosti, šaroliki je to spektar, jel tako, pa i nazivi su šaroliki. Možda bi i o tome trebalo posvetiti pažnju kod registracije udruga. Mi imamo na lokalnom nivou udrugu koja je osnovala, ne znam, 3 člana pa se zove Svjetska udruga ili Svjetski kongres. Mislim da i o tome treba posvetiti pažnju i da zbog toga ako ništa drugo treba krenuti u pravljenje reda. Meni problem predstavlja i to što se jednim zakonom proba riješiti taj silni šaroliki spektar od ljubitelja ptica, ne znam različitih sportskih klubova pa do udruga nacionalnih manjina. Ja dolazim iz područja nacionalnih manjina i nije mi baš jasno kako će u budućnosti funkcionirati savezi, pošto imamo dva saveza na nivou Hrvatske pa oni imaju svi preko 40-ak udruga, ali vidjet ćemo kako će to ići. Mislim da je generalno ovaj zakon jedan veliki napredak u odnosu na prošli. Međutim mene posebno žulja članak 34. Nešto sam ja o tome rekao i na odboru. Član 34.kaže da "udruga koja provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirana iz javnih izvora ne može sudjelovati niti dati potporu političkoj stranci ili drugim osobama u izbornoj promidžbi". E tu smo došli malo na jedan skliski teren jer manje-više sve udruge su i osnovane zbog toga da se pored onih specijalnih ciljeva da djeluju na savjest građana, da na određeni način usmjeravaju nekakva politička mišljenja itd. i to je sve dobro. Problem nastaje onda kada se udruga uključuje u direktan politički rad i kada se pojavljuje na izborima. O tome je nešto govorio kolega Domagoj, međutim mi se s tim problemom stalno susrećemo na lokalnoj razini. Što se dešava? Imali smo prošle godine izbore za lokalnu samoupravu i onda udruga krene da potpisuje koalicijske sporazume, da objavljuje plakate sa tim svojim koalicijskim partnerima, da održava konferencije za tisak, da onda do dana današnjeg se predstavlja kao politička stranka i mislim da taj članak treba na određeni način preformulirati, treba ga doraditi da bi se takve stvari spriječile. Zašto? Pa objašnjenja koja smo dobivali da to rade i drugi, da mi uputimo zahtjev a oni nama odgovore na to pa kažu pa niste sudionici izborne promidžbe. Pa onda uputimo dopis Državno odvjetništvu koje je eto prošlo godinu dana pa se ni ne javi ili ni ne odgovori jer je dosadašnjim zakonom regulirano da udruga koja se bavi sa aktivnostima koje nisu propisane njenim statutom se automatski briše, znači nemamo odgovore na to. Problem je dublje još tu prirode. Ako se takve udruge financiraju samo sa javnim novcem ili dobivaju potpore iz inostranstva onda je pitanje tko to utječe na političke prilike u određenim sredinama na lokalnoj razini? Jer ako se ne financira ta politička aktivnost iz novaca državnog proračuna ili lokalne samouprave ili državnim novcem onda se p ostavlja pitanje tko to financira? Da li su to nekakve strane zaklade, da li je to strana država neka? To je jedan dublji problem koji također treba razriješiti i koji mora dati odgovor na njega upravo taj članak 34. Ja bih upozorio na još jedan problem. taj članak 34.nije kompatibilan sa člankom 24. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Mi smo na to upozorili na odboru i mislim da će ga trebati doraditi. Članak glasi 4. Ustavnog zakona on decidirano kaže da udruge nacionalnih manjina mogu predlagati predlagati kandidata za saborskog zastupnika ili za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Znači treba sjesti vidjeti i pronaći nekakvo kompromisno rješenje. Upozorio bih na još jedan problem, a to je Zakon o financiranju računovodstva neprofitnih udruga koji je već usvojen. to će također stvoriti i otvoriti jedan veliki ili će biti prvo čitanje, dobro, onda ćemo o tome tamo raspravljati jer kriteriji Savjeta za nacionalne manjine koji dodjeljuje novce kažu nam da se poslovi ne mogu prenijeti na treće lice. Znači ako jedna udruga nacionalnih manjina dobije milijun kuna za ostvarivanje svojih programa ona ne može te poslove onda prenijeti, ali o tom po tom. Hvala. **Zgrebec, Dragica potpredsjednice. Gospodine ministre sa suradnicima. Nekoliko opaski na ovaj prijedlog zakona. najprije područje udruga je prilično neuređeno, da ne kažem neuredno i da ga treba urediti to nije uopće sporno. da se u znanost izdvaja jednako kao iz proračuna godišnje koliko i nevladinim udrugama onda to treba ovo društvo i prvenstveno politiku zabrinuti, a ne da promiče takve stavove. Da se samo koliko je u godini i pol dana iz proračuna izdvojeno za nevladine udruge, da se izdvojilo u sustav odvodnje niti jedna kuća ne bi bila u opasnosti, voda ne bi došla u Hrvatskoj ni blizu niti jedne kuće, a kamoli potapala i kuće i ljude, samo za godinu i pol dana koliko je izdvojeno nevladinim udrugama. Ali proračun je obraz politike. Pa tako svi pričamo rado o Pelješkom mostu na ovakav ili onakav način ali da se godinu i pol dana izdvojilo umjesto udrugama za Pelješki mosti samo je toliko dovoljno bilo da se Pelješki most izgradi. Jedna godina i pol proračunskih sredstava koja su izdvojena nevladinim udrugama. Ali i to je obraz politike. U 10 godina zadužili smo se 15 milijarda kuna uz kamatu prosječnu 6% da bismo isplatili 15-ak milijarda kuna nevladinim udrugama. Bojim se ja javno iskazati što bi se moglo i što se moglo napraviti sve s tim novcem u interesu Republike Hrvatske a kamoli kolika bi ušteda bila da se nismo toliko zadužili i plaćali kamate. Ali evo nekoliko i konkretnih opaski na prijedlog zakona. Pojam udruge, članak 4. kaže da se, to je i svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite radi zaštite njihovih probitaka. ni smio biti interes udruživanja članova udruge zaštita njihovih probitaka. Pa dobit je jedan od najizravnijih oblika probitaka osobnih. Ovime se stimulira ono što je zakonom zabranjeno. Mislim da ova definicija baš nije prilagođena svrsi zakona. Članak 9. da se može obavljati i gospodarska djelatnost. Tko god želi obavljati gospodarsku djelatnost neka osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo, pa to mogu i udruge. Prema tome, tko trajno obavlja gospodarsku djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima to su društva kapitala pa neka osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću i neka obavlja gospodarsku djelatnost sukladno zakonu. Osnivanje udruge. Mislim da nije racionalno rješenje da niste prihvatili prijedlog da to bude više članova od tri. Pa troje ljudi nije dovoljno ni za belu ministre Bauk, traži se četvrti za kvalitetnu belu, može se i u dvoje ali nije to to a kamoli za jednu udrugu. Udruga je ozbiljna stvar. I mislim da je premalo tri člana. A od ta tri, osnivača, zamislite sva tri mogu biti maloljetnici. Kazao sam maloprije niste i odgovorili, volio bih da mi odgovorite, vi zabranjujete, pod navodnicima "vi", djeci do 16.-te godine da ne mogu imati osobnu iskaznicu a ovima, djeci od 14 godina dajete pravo biti, upravljati, zastupati udruge. A nelogično. Do 18 godine nema pravo glasa na izborima a sa 14 godina ima pravo glasa ne i zastupati udrugu i biti recimo predsjednik nekog velikog sportskog klupa. Pa koja je to manipulacija djecom? Pa ovima se uzima djeci djetinjstvo, njima se manipulira i ovakvo rješenje, oprostite na izrazu ali ono je doista po meni prilično sablasno i …/Govornik se ne razumije./… sa djecom manipulirati. I na mogu na mogu se oteti dojmu da ovdje spava kao pravobraniteljica za djecu kada vidi ovakav prijedlog zakonskog rješenja. Sa 16 godina, znate li ministre, sa 16 godina, zašto osobnu iskaznicu ne može imati dijete? Zato što prebrzo mijenja izgled, fizički izgled pa ne može svako 3 mjeseca mijenjati osobnu iskaznicu. Ali mijenjanje mozga u tom periodu životnom je još brže nego lica a o tome ne vodi brigu ovaj zakon. O mentalnom sklopu djeteta. To mislim da bi stvarno. Što se tiče članstva u udruzi, to neka ostane, ali nema pravo glasa i nitko nema pravo njime manipulirati, ne bi smio imati pravo glasa, ali može biti član udruge i maloljetnik a ne da s njime se manipulira. Ako netko želi manipulirati djetetom neka on sam to čini a neka dijete ostavi na miru pa makar mu bilo i vlastito dijete. O gospodarskoj djelatnosti sam već kazao, mjesta ovdje nema gospodarskoj djelatnosti na ovakav način osim ako se ne kaže da se gospodarskom djelatnošću može udruga baviti pod uvjetom da registrira društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje određene gospodarske djelatnosti. Ovdje kažete da članak 17. stavak 5. i podnio sam amandman u tom smislu, zakonsko rješenje kaže da mandat izabranih predstavnika članova u skupštini propisuje se statutom udruge. Zakon bi morao onemogućiti manipulaciju bilo koje vrste. Tako da bi ovdje trebalo ograničiti mandat na 4 godine ali nikako prepustiti da recimo novi osnivači a to 3 maloljetnika mogu biti osnuju udrugu i 50 godina po statutu imaju mandat a to zakon dopušta. To nije dobro, to zakonom treba spriječiti takve manipulacije i zakonom treba ograničiti trajanje mandata osoba izabranih predstavnika članova u skupštini a ne prepustiti samo onima koji na sebe to primjenjuju. To postaje društveno vrlo opasno. Osoba ovlaštena za zastupanje je poslovno sposobna fizička osoba ali kaže se da od 3 mora najmanje 1 biti poslovno sposoban. To znači da 2 su maloljetnici i mogu biti, uz to što su maloljetnici i poslovno nesposobni. Volio bih čuti i je li vama to prirodno. Nekima je prirodno imati seksualni odnos sa maloljetnicima. Možemo uzeti i države gdje je to …/Govornik se ne razumije./… Najopasnije se igrati sa djecom. Što se tiče odluka i skupštinskih, to nije sporno da udruge manipuliraju, da retroaktivno pišu zapisnike mislim da bi se trebalo propisati da javni bilježnik mora ovjeravati sve zapisnike skupština i popis osnivača. Znači kad se osniva popis osnivača i skupštinu osnivačku i svaku skupštinu sljedeću javni bilježnik da bude ovjerovitelj takvih skupština. Nužno je i pokazalo se i u ovoj raspravi da je potreban poseban Zakon o sportskim udrugama, to je pokazale sve rasprave, jer one su specifične i omogućite da ih ne trpamo u takvu raznovrsnost drugih udruga kad zapravo one stvaraju jedan veliki dio problema i specifične su, pa to bi trebalo posebno i regulirati zakonski samo da se odnosi zakon na njih. Po ovoj logici ministre Bauk maloljetnik može čak biti i zakonski predstavnik prvoligaškog kluba sutra, maloljetnik. Možda Hajduka ne može, jer je Hajduk dioničko društvo, ali ovi drugi bi svi mogao ili koji dođe u prvu ligu. Pa nemojmo unaprijed takve stvari omogućavati ili manipulirati. Pa koja bi to bila zapravo javna sablazan kad bi to netko se usudio tako nešto napraviti, a po zakonu se to omogućava. Što se tiče rješenja za imovinu da se ona predaje na kraju udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve. To je preširok pojam, a ima udruga koje raspolažu sa velikom vrijednošću nekretnina i tu bi moralo se naći rješenje da se točno zna da ne bi smjelo biti manipulacija gdje imovina određene udruge ide, a ne da to prepusti pojedincu da on između

a ne to je u studentskim danima bilo najviše. Preferans u troje, briškule u dvoje, četvero itd. E znači hajmo najprije od osobne iskaznice da tu. Znači 3. Zakona o osobnoj iskaznici osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj dužna je imati osobnu iskaznicu. Stav drugi pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Dakle, mogu imati i mlađi od 16 godina, nije donja ograničenost koliko. Jedino je rok trajanja osobne ja mislim 5 godina, tako da. Što se tiče ovih odredbi o osobi ovlaštenoj za zastupanje tamo ima odredba da da mora imati poslovnu sposobnost. E sada, čini mi se da se tu su isključeni maloljetnici osim u slučaju da su stekli poslovnu sposobnost na način da su postali roditelji ili da su zaposleni, onda imaju pravo Tako je s 15 godina može raditi. Postoji u Obiteljskom zakonu još nekakve odredbe kada osoba koja je maloljetna ima pravo između ostalog stupanja u brak itd. Prema tome, ti izuzeci, ali u pravilu dakle to je ograničenje da se omogući, dakle da to budu uglavnom punoljetne osobe. I što se tiče osnivača također je tu ograničeno. Što se tiče uloge pravobraniteljice za djecu mi smo prilikom izrade ovoga zakona imali sastanak tematski baš s njom u vezi ovih odredbi. Naravno za očekivati je da će biti naglasak na ovim odredbama koje se tiču, dakle djece i suzdržao bih se od ostalih velikih riječi u tom smislu. Dakle, ja sam pročitao Konvenciju ujedinjenih naroda o pravima djece i mislim da je to, dakle da su ovakve odredbe dobro odmjerene što se tiče uloge maloljetnih osoba. Što se tiče broja osoba koje trebaju za osnovat udrugu broj tri je od 2001. na snazi, dakle mi u stvari ne mijenjamo ništa, ostavljamo sadašnje stanje. I vrlo je u stvari teško govoriti i o nekim ograničenjima ili ne ograničenjima što se tiče udruge. ova ograničenja koja smo stavili u zakon, odnosno obavezu da se neke stvari naprave transparentnijim nego što je to sada, mislim da nismo ograničili slobodu udruživanja, nego smo propisali određena pravila kada se ljudi slobodno udružuju. I zato mislim da su da su takve odredbe održive sa aspekta ustavnosti i slobode udruživanja koja se inače u članku, mislim da je 43. Ustava upravo govori da se ljudi slobodno udružuju između ostalog i radi probitaka koje imaju. I netko je u raspravi rekao da se udruge osnivaju ciljano, da se neke udruge osnivaju ciljano. Ja mislim da se sve udruge osnivaju ciljano, jer inače vrlo rijetko se njih troje ili petero sretne i sad bez cilja da osnuju udrugu. Prema tome, to je definicija udruge i definicija slobodnog udruživanja građana. Na nama je da kad su se oni slobodno udružili da im propišemo što je to što je država zbog nekakvog minimuma kontrole potrebno propisati da imaju. Zanimljivo je filozofsko pitanje da tako kažem da li se može propisati da mandat traje 50 godina. To je, oni imaju mandat koji propisuju statutom i ukoliko žele to promijeniti, onda će promijeniti statut. A ako ne onda je pitanje tko bi se učlanio u udrugu u kojoj će sljedeći izbori biti za 50 godina. Možda netko bi htio, ali to je sad pitanje koliko moramo na to utjecati. Ako se netko dobrovoljno i njih svi dogovore da to bude toliko, onda neka bude toliko. Nisam, naravno to može biti i manje, može bit 6 mjeseci, može bit godina dana, može bit četiri godine. Nekako uobičajeno trajanje mandata, ali nije uvijek. Imamo i mogućnost dvije godine, godinu kako se već kako se već statutarno dogovore. Ja tu ne bih dodatno ograničavao. Pitanje djelovanja udruga je dosta široko pitanje. Dakle, iz podataka koje imamo o broju udruga, o rastu broja udruga pokazuje ustvari da ljudi koriste to svoje ustavno pravo na slobodno udruživanje i kažem na državi je da nekakvim pravilima propiše ne da ograniči slobodno udruživanje nego da propiše pravila kako se takve udruge moraju ponašati. Mi imamo prigovor i sa ove druge strane, a to je da smo prenormirali zakon. Dakle, postoje udruge koje smatraju da je sadašnje rješenje koje je inače po mom mišljenju malo podnormirano da je dobro, a da ovo ide u prevelikom normiranju. Čule su se razne ideje, prvenstveno polazeći od iskustava koje je svatko od nas imao u određenom radu sa udrugama. Imamo udruge koje imaju svoje unutarnje probleme, dakle koje ono gdje su međusobno posvađane i razdijeljene u više skupina, frakcija pa onda te probleme u pravilu ih prenose onda na registracijska tijela pa onda jedni pričaju protiv drugih, ovi bi htjeli smijeniti ove, ovi bi htjeli smijeniti one i tako. To su inače najčešći problemi s kojima se susrećemo u radu registracijskih tijela bilo na drugom stupnju. A najčešće je problem što upravo nisu bile jasno i u statutima i u zakonu određene stvari normirane. Vjerujem da će ovaj zakon to malo popraviti. Iako svugdje tamo gdje postoji sukob, a sukob u pravilu postoji tamo gdje postoje novci, da ćemo i dalje neke stvari morati rješavati. Obzirom na amandmane koje smo dobili i na određene prijedloge izrečene u raspravi mi ćemo do glasanja o zakonu se očitovati o amandmanima. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali na raspravi. Evo nakon 10 sati provedenih u Saboru kako je jedan zastupnik danas rekao za mekši pristup da se to valorizira u smislu mekšeg pristupa onda ću i ja isto tako na mekši pristup završiti, zahvaliti svima koji sudjeluju u raspravi i do nekog drugog zakonskog teksta koji budem na Vladi RH predstavljao zahvaljujem. Hvala lijepa ministre. I replika, Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Gospodine ministre kad je riječ o mandatu izabranih predstavnika onda sam predložio samo gornju granicu ograničiti jer će dovoditi do apsurda. A vi kažete tko će se onda ako netko predvidi mandat od 20 ili 50 godina učlaniti u takvu udrugu? Pa nije njima ni cilj da se netko učlani u tu udrugu. Što vi mislite da je većini ovih udruga, njima je cilj biti na proračunu, a ne da ima što više članova. To je njima cilj. I cilj je da nikad nitko ne dođe u udrugu i ne miješa u rad udruge. Cilj je većini udruga, čast izuzecima i časnim izuzecima, biti zatvorena udruga to je cilj većine udruga. A što se tiče o sposobnosti i djetetovoj sposobnosti da odlučuje ne znam po kojoj logici bi bio netko sposobniji sa 14 godina odlučivati o prihodima, rashodima, bilanci poslovanja, uspjehu poslovanja otići na izbore i zaokružiti neku političku stranku. Sa 18 godina mora čekati da zaokruži da ide na izbore a sa 14 godina vi dopuštate da odlučuje o najvažnijem, o gospodarskoj djelatnosti. Pa većina ih nije ni sa 30 godina zrela o tako važnim pitanjima odlučivati o gospodarskoj djelatnosti a kamoli sa 14 godina. A koliko je nezrelo društvo to nam pokazuje situacija gospodarska. Malo su iskusniji odlučivali od djece. Doduše neki su odlučivali odlučivali i lošije od djece. Hvala. tu je sljedeće pitanje, dakle ja mislim da nije problem udruge nego onaj tko im daje novac. Dakle, on bi trebao paziti da li je novac koji je dao, a to smo sada baš smo te odredbe pooštrili. Znači i vladina uredba i obaveza objavljivanja izvješća u Registru udruga, sada samo piše ime i prezime ovlaštene osobe i kad je upisan i ono ciljevi u dvije crte i naziv udruge i sjedište. Dakle, baš smo te odredbe dodatno postrožili. što se tiče zatvorenosti udruga to je opet stvar slobodnog udruživanja. Dakle, ako netko želi njih 10 ili njih 3 da budu zatvoreno društvu bit će zatvoreno društvo. za opće dobro onda ne vidim što to državu smeta. Ako su programi koji njih nekoliko koji su zatvoreno društvo u smislu da nikoga ne primaju kod sebe, dakle ukoliko oni rade i ukoliko onaj tko ih treba ocjenjivati, a uvijek je pitanje tko ocjenjuje ocjenjivača to je isto dobro pitanje, smatra da oni rade dobro oni će tako funkcionirati. Jer najprije njih nitko ne prisiljava čak i kad bi propisali mogućnost da prime nove članove nikad oni ne bi morali donositi odluku na skupštinu da primaju nove članove. Uvijek ostane njih 10 i pitanje je kako to funkcionira. Dakle, ja se ne bih previše brinuo oko zatvorenosti udruga jer to je slobodno udruživanje i ako se nekome ne sviđa izađe iz udruge, osnuje novu otvorenu i ukoliko je ona u toj konkurenciji bolja od ove zatvorene bit će bolja, a ako nije nije. Veći je problem da oni koji dodjeljuju sredstva, posebno proračunska, da se brinu o tome kako su sredstva utrošena na način da im to bude vodič da li će sljedeći put im dodijeliti takva sredstva. To je veće pitanje od toga. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege sutra u 9,30 počet ćemo sa Konačnim prijedlogom Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade pa ćemo nastaviti sa svim zakonima koji su u domeni Ministarstva pravosuđa. Hvala lijepa.